Kjörbréf Wilhelms hefur þegar verið rannsakað og samþykkt en hann hefur ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirrita drengskaparheit að stjórnarskránni. Ég vil biðja hv. þingmann að rita undir heitstafinn.

Virðulegi forseti. Ég kom hingað upp eina ferðina enn í gær vegna

ákvæði það sem Alþingi vísaði til, 51. gr. laga um þingsköp Alþingis, ætti ekki við í málinu. Nú hefur komið fram lögfræðiálit frá lagaskrifstofu þingsins sem staðfestir að stofnuninni beri að afhenda þinginu gögn samkvæmt þessari beiðni og bar raunar að gera það innan sjö daga eftir að beiðnin var lögð fram

beiðni mína til forseta þingsins, hæstv. forseta, um að grípa inn í málið og tala fyrir hönd þingsins, gæta að virðingu þess. Ég óska eftir svörum við því hvernig forseti hyggst bregðast við þessu valdaráni.

langar til þess að þingmenn íhugi aðeins súrrealismann í þessu máli. Þarna er ráðuneyti einfaldlega að segja við þingið: Nei, þið fáið ekki gögn.

hvaða mál sem er, og segir við ráðuneytið: Við þurfum gögn sem útskýra þetta betur. Þá á ráðuneytið að svara: Að sjálfsögðu, og útvega gögnin, að sjálfsögðu. Þetta er ekkert öðruvísi en neitt annað mál sem viðkemur eftirlitshlutverki þingsins,

Virðulegi forseti. Ég vil bara rétt bæta við það sem ég var að segja hér áðan og langar að biðja hv. þingmenn um að íhuga hvaða afleiðingar það hefur ef Alþingi lætur það óátalið að stofnun, hvað þá í skjóli og að mér skilst samkvæmt fyrirmælum ráðherra, sinnir ekki lagaskyldu til að afhenda þinginu gögn samkvæmt þingskapalögum. Mig langar bara að biðja hv. þingmenn að íhuga það hvaða fordæmi þetta setur ef við bregðumst ekki við, hvað sem fólki kann að finnast um þetta tiltekna mál.

Virðulegur forseti. Ég vil taka heils hugar undir þau orð sem hér hafa fallið í dag og undanfarna daga í þingsal um þetta mál. Ég myndi gjarnan vilja brýna forseta Alþingis meira til dáða. Ég efast ekki eina einustu mínútu um það að forseti þingsins ber hag þingsins fyrir brjósti og vill veg þess sem mestan. En mér finnst svör forseta hér til okkar vera pínu veik. Það að halda áfram einhverju samtali við ráðuneytið, ráðherrann, við Útlendingastofnun myndi ég ekki flokka sem það að stíga svolítið fast til jarðar. Það er bara einfaldlega þannig að það er verið að hindra þingið í því að geta sinnt sínu hlutverki, sem í þessu tilfelli er það að veita fólki ríkisborgararétt með lögum. Mér finnst að hæstv. forseti Alþingis ætti að upplýsa okkur betur um það hvað fram hefur komið í þessum samtölum og hvort honum finnist ekki full ástæða til að stíga núna fastar til jarðar þegar er algjörlega búið að eyða allri óvissu um að að þinginu ber að fá þessi gögn ef kallað er eftir því.

hæstv. forseta að íhuga að fara í einhvers konar viðræður við stjórnvöld sem koma í veg fyrir að Alþingi geti uppfyllt sínar lagalegu skyldur. Hér er ekki um að ræða að neita að afhenda gögn sem fastanefnd biður um vegna eftirlitsskyldu sinnar. Þetta eru gögn sem er lögbundið að Útlendingastofnun afhendi, þannig að ég átta mig ekki alveg á því af hverju var yfirleitt verið að skoða þessa 51. gr., af því að það er í rauninni annars konar málsmeðferð. Hér er bara um að ræða að Útlendingastofnun, sem hefur verið falið þetta verkefni að taka á móti umsóknunum af framkvæmdarvaldinu — sem við getum bara ákveðið að hætta að hafa með þeim hætti með þeim hætti — skal hins vegar afhenda ákveðin gögn, skal. Þetta er ekki valkvætt. Útlendingastofnun skal útvega gögn frá lögreglu og skal veita umsögn. Það er ekkert val, herra forseti. Nú þarf herra forseti að standa með þinginu og berja í borðið.

Svo að öllum sé það ljóst þá hefur Útlendingastofnun aldrei sagst ekki ætla að afhenda þessi gögn. Þetta snýst ekki um það. Útlendingastofnun er það fyllilega ljóst að henni ber að fara yfir þessar umsóknir og veita okkur umsögn. Þetta snýst um tíma.

Eins og ég sagði hér í gær: Stóra málið er að við horfum til framtíðar. Hvernig viljum við hafa þetta? Það er það sem allsherjar- og menntamálanefnd þarf að leggjast yfir núna. Við þurfum að finna framtíðarfyrirkomulag sem er okkur öllum til sóma.

Það var beðið um þessi gögn með hliðsjón af 51. gr. þingskapalaga um að framkvæmdarvaldinu bæri að afhenda gögn innan viku. Það er bara í lögum. Það kom svar: Nei, okkur ber ekki að framfylgja þeim lögum. Það er eitthvað sem varðar eftirlitshlutverk Alþingis en ekki þetta verkefni. Um það snerist minnisblaðið sem við fengum, að jú víst,

Þannig að það var víst reynt að koma í veg fyrir að Alþingi fengi þessi gögn. Það er fyrirsláttur að segja: Við ætlum bara að gera það einhvern tímann þegar okkur hentar. Það var reynt að koma í veg fyrir það.

ár. Í þessu öllu er að það er einhliða verið að breyta því hvernig þingið hefur starfað og unnið með þessi mál í gegnum tíðina. Þannig að þetta er ekki bara spurning um tíma. Þetta er spurning um einhliða afstöðu ráðuneytis og stofnunar sem valta yfir það hvernig þing hefur unnið þessi mál í gegnum tíðina. Það er fólk af holdi og blóði þarna úti sem hefur væntingar um að þetta verði gert með sama hætti og verið hefur undanfarin ár og jafnvel lengur. Og svo vil ég gjarnan vinsamlegast fara þess á leit við hæstv. forseta Alþingis að hann gefi okkur pínulitla innsýn í það hvers konar svör hann hefur verið að fá við sínum málaleitunum þegar hann hefur haft samskipti við

þetta er auðvitað spurning um tíma en það er líka verið að brjóta hér áratugalanga venju. Útlendingastofnun hefur tvisvar sinnum á ári auglýst tímafresti til að senda inn umsóknir um ríkisborgararétt fyrir Alþingi. Það hefur verið 1. október og 1. mars ár hvert, tvisvar á ári. Þetta inngrip inn í venjubundið ferli hjá Alþingi er algerlega ótækt og ég óska eftir því að hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir, sem líka er formaður allsherjar- og menntamálanefndar, geri ekki lítið úr því þegar framkvæmdarvaldið fer fram með þessum hætti gegn Alþingi. það mikilvæg stofnun og er með lögbundnar skyldur hvað þetta varðar og hefur ekkert val um það. Okkur ber að gera það. Okkur ber þá að taka ákvörðun um, eins og hv. þingmaður segir, að breyta þessari venju en við gerum það ekki með því að vera þvinguð inn í það af framkvæmdarvaldi að áeggjan ráðherra að breyta því. (Forseti hringir.) Það er ekki þannig sem hlutirnir gerast. Ég óska eftir meiri virðingu fyrir störfum Alþingis.

Ég er ekki sammála því að það sé of langt seilst en það mætti kannski vera nákvæmara orðalag. Það eru sífellt lögbrot að fyrirskipan ráðherra.

Þvert á áratugahefð í samskiptum Alþingis við stjórnsýsluna í þessum málum fól ráðherra stofnuninni að haga sér Mér finnst, herra forseti, það að eiga eitthvert samtal við nefndina og ráðherra um það hvernig eigi að koma þessu í betra horf

Það þarf reglubundið stöðumat og stjórnvöld þurfa að hafa bæði þor og kjark til að gera það en ekki ýta sjálfkrafa kostum út af borðinu sem geta reynst þjóðinni mikilvægir til að verja landið og tryggja öryggi borgaranna. Ég tók reyndar eftir því að forsætisráðherra taldi með öllu óþarft að tryggja viðveru varnarliðs hér á landi. Gott og vel. Það getur verið að það sé yfirlýsing ætluð til heimabrúks innan VG, en en mér þykir verra að ekkert mat á samt að gera á öryggishagsmunum í þessu samhengi, a.m.k. hefur okkur í utanríkismálanefnd ekki verið kynnt það. Við þurfum að meta þetta og kortleggja hvernig okkar öryggis- og varnarhagsmunum er best borgið, hvort sem það er í gegnum markvisst varnarstarf eða annað alþjóðlegt samstarf sem getur stuðlað að friði og öryggi. Þess vegna höfum við í þingflokki Viðreisnar lagt fram tillögu um alþjóðlegt samstarf í öryggis-, utanríkis- og varnarmálum. Varnarsamningurinn við Bandaríkin er einn af hornsteinum okkar Íslendinga þegar kemur að þjóðaröryggi og hann er frá árinu 1951. Aðstæður eru verulega breyttar. Varnarsamningurinn þarf með ótvíræðum hætti að taka til netárása sem beinast gegn öryggi landsins. Hann þarf líka að taka til mikilvægis órofinna samgangna, innviða og samskipta Íslands við umheiminn á ófriðartímum, eins og birgðaflutninga, sæstrengja eða orkuöryggis. Þetta gerir samningurinn ekki í dag. Hann þarf að geyma skýr ákvæði um verkferla. Þetta er gríðarlega mikilvægt. Hann þarf að geyma skýr ákvæði um verkferla og ábyrgð á töku ákvarðana, komi til þess að við þurfum að virkja aðstoð Bandaríkjanna samkvæmt samningnum. Það er ekki skýrt í dag.

og yfir það er farið í þessari skýrslu um framkvæmd þjóðaröryggisstefnunnar. Það liggur algerlega fyrir að það eru mjög margir þættir sem þarf að hafa í huga þegar við hugum að öryggi borgara okkar. Það er netöryggi, það er fjarskiptaöryggi. Þegar við horfum á þau átök sem nú eru fyrir hendi held ég að við getum algerlega óhikað metið það svo að sú áhætta felist ekki eingöngu í því sem við getum kallað hefðbundna hernaðarlega þætti heldur ekki síður í netöryggismálum, fjarskiptaöryggi og öðrum þeim þáttum sem lúta að því að við tryggjum öryggi mikilvægra innviða og að því hefur verið unnið. Hv. þingmaður spyr hér um áhættumat og eins og hún þekkir vel var gefið út áhættumat af hálfu þjóðaröryggisráðs 2021. Við erum búin að ákveða á vettvangi þjóðaröryggisráðs að uppfæra það mat með hliðsjón af þessari stöðu til að geta lagt sjálfstætt mat á það

virkjaðar sem þýðir að þar er alls staðar sérstök viðbúnaðaráætlun í gildi og að sjálfsögðu tökum við fullan þátt í því. En næsta skref á vettvangi þjóðaröryggisráðs er að uppfæra þetta mat þannig að við getum lagt sjálfstætt mat á það hvar þörfin er í raun og veru brýnust.

það eigi að taka upp varnarsamninginn við Bandaríkin, sem er frá árinu 1951, í ljósi þjóðarhagsmuna, þjóðaröryggis. Það segir ekki skýrt í samningnum hversu langan tíma Bandaríkjamenn hafa til að bregðast við ef við köllum eftir aðstoð. Það segir ekki skýrt þar. Svo á að skýla sér á bak við eitthvert áhættumat sem gert var hér fyrir ári síðan þegar aðstæður hafa gjörbreyst í heiminum. Það er eitthvað mjög erfitt og viðkvæmt hér í gangi og ég vona að það sé ekki stefna Vinstri grænna sem leiðir til þess að við sýnum ekki festu og ákveðni strax í okkar viðbrögðum í því hvernig við eigum að verja okkar öryggi, treysta okkar öryggi. Spurningin er einföld:

Mér finnst varasamt hjá hv. þingmanni að vera að sá þeim fræjum hér að varnarsamningurinn standist ekki tímans tönn. Hann er fyrir hendi. Hann hefur verið uppfærður tvisvar sinnum, 2006 og svo 2016, og það er ekki bara mitt mat sem formanns þjóðaröryggisráðs, sem hv. þingmaður vill helst reyna að láta líta tortryggilega út, heldur mat ríkisstjórnarinnar að á þessu sé ekki þörf, þetta sé algerlega skýrt

þegar ástandið í heiminum er jafn alvarlegt og raun ber vitni. Ég held að engin ástæða sé til að koma hér upp og reyna að láta líta svo út að íslensk stjórnvöld séu ekki að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að tryggja öryggi íslenskra borgara um leið og við leggjum það af mörkum sem við getum til að koma í veg fyrir

Herra forseti. Að undanförnu hafa þingmenn stjórnarmeirihlutans hver af öðrum komið fram og lýst því yfir að þeir hafi uppgötvað að það sé þörf fyrir meiri orkuframleiðslu í landinu.

m.a. til að ná markmiðum ríkisstjórnarinnar um orkuskipti. En hvernig stendur á því að ekki var hugað að þessu sem hlýtur að vera grundvallaratriði í orkuskiptum? Hvers vegna var ekki hugað að orkunni sjálfri þegar ríkisstjórnin var að undirbúa og kynna

en hefði ekki verið skynsamlegt að huga að framleiðsluhlið málsins og því hvernig menn myndu standa að því að uppfylla hana?

ekki erindi — eins skemmtileg og þau geta nú verið frá hæstv. ráðherra eins og við heyrum stundum hér en ættu betur heima á flokksfundi hjá Vinstrihreyfingunni – grænu framboði — heldur skýr svör til Alþingis. Hvernig sér hæstv. forsætisráðherra fyrir sér að hægt verði að auka orkuframleiðslu á Íslandi eins og þörf er fyrir?

Hv. þingmaður virðist vera undrandi á því að það hafi komið fram í mínu máli að það sé eðlilegt að horfa til þess að frekar verði virkjað. Ég vil bara minna hv. þingmann á að hér var lagður fram árið 2020 þriðji áfangi rammaáætlunar til afgreiðslu þingsins. Þeirri afgreiðslu var ekki lokið og þar með talið ekki þeim kostum þar sem þar var áætlað að setja í nýtingarflokk. Ég held því að sú yfirlýsing mín þurfi ekki að koma hv. þingmanni á óvart, að ég telji eðlilegt að við mótum skynsamlega stefnu um nýtingu grænnar orku og tryggjum um leið þetta mikilvæga jafnvægi milli verndar ósnortinnar náttúru og nýtingar á grænni orku.

fyrirhugað frumvarp um það að til að mynda stækkanir á virkjunum þurfi ekki að fara í gegnum rammaáætlun eins og verið hefur, sem ég tel mjög skynsamlegt skref. Síðan vil ég nefna það í tengslum við skýrsluna þar sem settar eru fram sex sviðsmyndir ég tel að það kalli á að stjórnmálin ræði það í hvað við viljum nýta orkuna. Vissulega er það svo að ég tel að við eigum að nýta þessa orku í orkuskipti hér á landi. Mér finnst það vera forgangsmál okkar en það eru ýmsar aðrar hugmyndir sem hv. þingmaður þekkir vel um útflutning á orku og annað slíkt. Forgangsmálið á að vera að mínu viti orkuskipti hér innan lands. Þannig getum við gert áætlanir okkar út frá þessum, sem ég vil kalla skynsemisrökum þar sem við viðhöfum faglega ferla við að flokka virkjunarkosti út frá þeim sjónarmiðum sem ég fór yfir hér

Mér þykja það ákveðin tímamót miðað við hvernig umræðan hefur verið hér að undanförnu. Það er líka jákvætt að hæstv. ráðherra telji rétt að við framleiðum sem mest á Íslandi, ef ég skildi hæstv. ráðherra rétt. En ráðherrann virðist fyrst og fremst horfa til rammaáætlunar.

ef það tækist ekki að klára rammaáætlun væri betra að hverfa frá verkefninu í heild og taka aftur fyrir hvern virkjunarkost fyrir sig og afgreiða hann sérstaklega.

Sumar hafa verið meira í fréttum en aðrar en ég held að það sé full ástæða til að við ræðum það í hvað við viljum nýta orkuna. Í hvað ætlum við að nýta orkuna, því að hún er ekki ótakmörkuð gæði?

Ja, síðasta rammaáætlun var samþykkt þegar Vinstri græn voru í ríkisstjórn. Síðan var samþykktur einn kostur, ef ég man rétt, á árinu 2015 þegar Hvammsvirkjun var sett í nýtingarflokk eða einhver hluti rammaáætlunar. Ég hef alltaf talið þetta besta tækið því að þar með erum við í raun að horfa heildstætt á einhverja mynd þar sem við getum náð þessu jafnvægi, sem ég trúi að langflestir þingmenn vilji ná, milli verndar náttúru og því að tryggja græna orku til mikilvægra verkefna.

Að sama skapi rennur nú upp fyrir heiminum mikilvægi þessara tveggja landa í heimshagkerfinu enda miklar framleiðsluþjóðir. Efnahagsleg áhrif stríðsins verða mikil og munu dreifast um allan heim. Þær efnahagslegu fórnir sem Íslendingar þurfa að færa eru þó í engu samhengi við fórnir Úkraínumanna fyrir frelsi sínu en staðreyndin er engu að síður sú að högg munu dynja á efnahagnum hér og þau falla ekki jafnt á fólk. Viðkvæmni gagnvart verðlagsbreytingum er mismikil og það hlýtur að vera markmið stjórnvalda að koma í veg fyrir að efnahagsáfallið sem stríðinu fylgir bitni á ungu fólki og tekjulágu fólki hér á landi. Verðbólgan er nú 6,2% og hingað til er það fyrst og fremst húsnæði sem hefur hækkað um 25% á tveggja ára tímabili; önnur slík hækkunin á tímabili þessarar ríkisstjórnar sem drífur áfram verðbólguna. Vaxtahækkunarferli er farið hratt af stað. Við förum inn í þetta ástand með stóran hóp af ungu fólki sem er mjög skuldsett vegna óhóflegra verðhækkana á húsnæðismarkaðnum. Bensínlítrinn er kominn upp í 300 kr. Þetta er bara toppurinn á ísjakanum. Við í Samfylkingunni og fulltrúar fleiri flokka í minni hlutanum teljum mikilvægt að ráðstöfunartekjur ákveðinna hópa rýrni ekki um of vegna þessarar kostnaðarkreppu. Ríkið er með tól til að dreifa svona álagi.

getur haft á okkur. Síðast í gær var fundað í ráðherranefnd um efnahagsmál með Seðlabankanum til að leggja mat á þau áhrif. Hv. þingmaður kom inn á olíuverð sem hefur hækkað um nærri 20% í kjölfar innrásarinnar. Það hefur auðvitað mikil áhrif á

með róttækum hætti á þessum tveimur vikum sem liðnar eru frá því að við vorum einmitt að ræða verðbólguna hér í þessum sal og hvernig við munum takast á við hana. Við sjáum fram á að efnahagsbatinn verði hægari og brokkgengari en áður var útlit fyrir.

löndum. Hvað varðar sértækar aðgerðir þá er það mín skoðun að við eigum að huga sérstaklega að þeim sem höllustum fæti standa. Íslensk heimili almennt standa vel vegna þess að kaupmáttur hefur vaxið. Einkaneysla hefur verið sterk og vanskil mjög lítil hjá þeim sem eru á fasteignamarkaði.

höllum fæti. Við munum sjá þetta birtast í haust í kjarasamningum. Þá fáum við aftur af stað víxlverkun launa og verðlags sem er þekkt fyrirbrigði hér. Ætlar ríkisstjórnin að beita sér fyrir því að fara í sértækar aðgerðir til að koma í veg fyrir að við lendum aftur í verðbólguhækkun strax í haust?

að við höfum gert mjög margt á undanförnum árum, þessi ríkisstjórn, í því að koma af auknum krafti inn á húsnæðismarkaðinn í gegnum stofnframlögin, í gegnum hlutdeildarlánin. Það þarf að skoða hvernig við getum byggt ofan á það því að mínu viti er það algjörlega ljóst að húsnæðismál eru velferðarmál og það þarf aðkomu hins opinbera til að tryggja öllum þak yfir höfuðið. (Forseti hringir.) Þar standa ákveðnir hópar höllustum fæti eins og ég kom að í fyrra svari.

Verðbólgan mælist í dag 6,2%. Þriðjung þeirrar verðbólgu má rekja til hækkandi húsnæðisverðs. Húsnæðisverð hefur undanfarið hækkað í veldisvexti og fjölmörg dæmi eru um spákaupmennsku á íbúðamarkaði. Íbúðir eru auglýstar aðeins nokkrum mánuðum eftir sölu á langtum hærra verði og helstu greiningaraðilar spá áframhaldandi framboðsskorti á íbúðum. Húsnæðisliðurinn hefur í gegnum vísitöluna keðjuverkandi hækkunaráhrif á húsnæðisverð og hefur þar með skelfileg áhrif á heimilin. Þær fjölskyldur sem sitja fastar í viðjum verðtryggðra lána mega horfa upp á eignarhlut sinn minnka um hver mánaðamót. Að auki bætast hækkandi fasteignagjöld við útgjöld heimilanna. Leigusamningar eru að jafnaði vísitölutengdir þannig að leiga hækkar einnig gríðarlega hjá þeim sem ekki hafa komist inn á húsnæðismarkað. Kjarabætur lífskjarasamninganna eru að þurrkast út. Ljóst er að grípa þarf til aðgerða strax til að vernda heimilin frá hörðustu áhrifum verðbólgunnar. Flokkur fólksins vill húsnæðisliðinn úr vísitölunni. Við höfum lagt fram frumvarp þess efnis sem nú er til umfjöllunar í efnahags- og viðskiptanefnd.

að nú þurfi að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni og mun hún styðja frumvarp Flokks fólksins þess efnis?

leggja til frekari tillögur. Ég vil minna á það að sá árangur sem náðst hefur, í því að tryggja aukið framboð á húsnæði, kemur til vegna tillagna þessa hóps þegar hann var síðast settur á laggirnar, 2019. Í gegnum þær tillögur var ráðist í aukningu á stofnframlögum, í breytingar á fyrirkomulagi húsnæðismála hjá hinu opinbera, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur fest sig í sessi sem lykilstefnumótandi aðili þegar kemur að húsnæðismarkaðnum og við réðumst síðan í hlutdeildarlánin. Þannig að þessi hópur er aftur farinn af stað. Viðfangsefnin eru önnur núna en þau voru þá, það tengist ekki síst verðlagsþróun en ekki síður skorti á framboði. Og af því að hv. þingmaður gerir hér sérstaklega að umræðuefni húsnæðislið vísitölunnar þá held ég að rót vandans sé miklu frekar skortur á framboði

í raun verið þáttur í þriðjungi allra nýrra íbúða á síðustu tveimur árum. Það er mikið umhugsunarefni. Við þurfum að huga að því hvernig við getum komið inn með enn sterkari hætti til að tryggja þetta framboð. Þegar kemur að húsnæðislið vísitölunnar þá var það tekið til ítarlegrar umræðu á síðasta kjörtímabili. Í samráði við aðila vinnumarkaðarins var fenginn sérstakur sérfræðingur í málefnum vísitölunnar til að leggja á þetta mat. Niðurstaðan varð, og við það voru allir aðilar sáttir,

af því að rót vandans sé skortur á framboði á húsnæði sem aftur veldur hækkunum á vísitölunni? Hvernig er sú hækkun fólkinu í landinu að kenna?

Ætlar ríkisstjórnin ekki að grípa til neinna almennra aðgerða? Eiga þær allar að vera sértækar fyrir ákveðna hópa? Hvað á að gera fyrir unga fólkið? Hvað á að gera til að sporna gegn spákaupmennsku sem keyrir upp íbúðaverðið? Hvað á að gera til þess að auka framboð íbúða,

þ.e. aðkomu fulltrúa stjórnmálanna, verkalýðshreyfingarinnar, atvinnurekenda, sveitarfélaga. Þar situr þetta fólk saman sem skilaði góðum tillögum síðast, sem tryggði stóraukið framboð á íbúðum. Það hefur sjaldan verið byggt meira en á þessum árum vegna aðkomu hins opinbera, ríkisins. Við skulum hafa það í huga, herra forseti, þegar við ræðum þessi mál — þar með er ég ekki að segja að vandinn sé leystur

sem er bæði ótryggur en líka mjög næmur fyrir verðhækkunum, en ekki síður þau sem eru utan fasteignamarkaðar og komast ekki inn á fasteignamarkað. Þess vegna settum við af stað hlutdeildarlánin. Þau hafa gengið vel og við þurfum að huga að slíkum aðgerðum,

Þegar flóttafólk sækir hér um alþjóðlega vernd á það rétt samkvæmt lögum á því að þeim sé skipaður talsmaður. Talsmaður samkvæmt lögunum talar máli umsækjanda og gætir hagsmuna hans við meðferð málsins gagnvart íslenskum stjórnvöldum.

á sérdeilis ógagnsæjan hátt og ég ætla að leyfa mér að segja af ákveðnu virðingarleysi við Rauða krossinn og við umsækjendur um alþjóðlega vernd hér á landi, að framlengja ekki samkomulagið við Rauða krossinn um þessi þjónustu. Það fyrirkomulag sem nú er komið í ljós að mun taka við

„Faglegt skilamat. Svo tryggja megi gæði þjónustunnar verður virkt faglegt skilamat með kaupunum þar sem Útlendingastofnun leggur mat á frammistöðu talsmanna. Við mat á frammistöðu talsmanns verður meðal annars litið til þess hvort starfshættir talsmanns hafi stuðlað að skilvirkri málsmeðferð og sanngjarnri afgreiðslu, hvort viðtöl og gagnaafhending hafi einkennst af fagmennsku og samviskusemi og hvort talsmaður hafi brugðist vel við ef fram komu ábendingar um annmarka sem bæta þyrfti úr.“ Í ljósi þessa langar mig að spyrja hæstv. dómsmálaráðherra hvort hann sjái ekki augljósan hagsmunaárekstur við þetta faglega skilamat, hvort hann sé þeirrar skoðunar að þetta standist lög miðað við hlutverk talsmanns. En fyrst og fremst vil ég spyrja ég hæstv. dómsmálaráðherra:

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. dómsmálaráðherra fyrir svarið þó að hann hafi ekki svarað einni spurningu minni sem var sú hvort hann sé þeirrar skoðunar að þessi viðmið standist lög í ljósi hlutverks talsmanns umsækjenda um alþjóðlega vernd, þar sem þarna er það Útlendingastofnun sem hefur eftirlit með því hvort talsmenn séu að standa sig, hvort stofnuninni finnist viðkomandi vera að vinna samviskusamlega. Þetta verður ekki skilið öðruvísi en svo að stofnunin líti svo á að hún geti hætt að skipa tiltekna lögmenn ef þeir haga sér ekki gagnvart stofnuninni. Síðari spurningin sem mig langaði að beina til hæstv. dómsmálaráðherra er hvort hann myndi telja — ef við berum þetta saman við önnur mál þar sem stjórnvöld skipa fólki talsmann eða verjanda, svo sem í sakamálum — það eðlilegt að hægt væri að taka lögmenn af lista lögreglunnar yfir hugsanlega lögmenn, hugsanlega verjendur í sakamálum, ef þeir færu ekki að fyrirmælum lögreglu og höguðu sér gagnvart henni.

Varðandi það hvort lögreglan eigi að skipa verjanda til lögfræðinga og eigi að geta ráðið því — ég

tekjulágra heimila og skuldugra heimila, að ráðherra vísar sérstaklega til þess að það sé fólkið á leigumarkaði sem hafi það verst og þar þurfi að bretta upp ermarnar og grípa til aðgerða.

hvort þetta séu bara orðin tóm um leigjendur eða hvort staðið verði við þetta.

Fólk virðist vanta þingmál til að leggja fram. Við í stjórnarandstöðunni lögðum til að mynda fram þingsályktunartillögu fyrir nokkrum vikum þar sem við leggjum til úrbætur fyrir þessa hópa.

það var kosið í september ef ég man rétt og það hlýtur eitthvað að fara að ganga undan þessari ríkisstjórn. Skárra væri það nú. Ég bý að þeirri reynslu að hafa setið í átakshópnum sem skilaði tillögum til ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur fyrir tveimur árum rúmlega, 40 tillögum í húsnæðismálum. Sumar þeirra hafa verið settar í farveg en þar var af hálfu aðila verkalýðshreyfingarinnar lögð þung áhersla á stöðu leigjenda á húsnæðismarkaði, þung áhersla. Þar hefur ekki bólað á neinum tillögum. Og það þýðir ekki að koma hér upp dag eftir dag og skreyta sig með frösum um eitthvað sem kannski hafi gerst eða markmiðið hafi verið þegar þau markmið hafa ekki verið uppfyllt. Ég skora á hæstv. forseta að setja nú tangirnar á ríkisstjórnina

ekki neitt. Ég hef séð greiðsluseðil frá janúar 2020 fyrir leigu upp á 280.000 Tveimur árum síðar, sama fjölskylda, sama hús: greiðsluseðill upp á 310.000 kr. Ef fram fer sem horfir þá hækkar leigan um 20.000 kr. í viðbót ofan á allt annað. Það eru kjaraviðræður í haust. Ríkisstjórnin hefur það í hendi sér hvernig verkalýðshreyfingin mætir til leiks, hvort hún mætir vitandi það að eitthvað hafi verið gert eða hvort hún mætir og verði þá krafin um skynsemi ef ekkert hefur verið gert. Ég ætla að segja það að kröfur til að bæta fólki hverja einustu krónu af þessu eru skynsamlegar vegna þess að það er hrein heimska að fara fram á eitthvað sem dugar ekki fyrir útgjöldum. En ég fer fram á að ríkisstjórnin geri eitthvað sem allra fyrst. Þingmálaskráin er rosalega mikilvægt plagg

fyrir verðhækkunum á leigumarkaði. Það loforð var svikið á síðasta kjörtímabili. Þáverandi ráðherra lagði þetta frumvarp fram, ég er búinn að gá að því, tveimur dögum fyrir þinglok, nógu seint til að tryggja að það yrði ekki samþykkt.

Hæstv. forseti. Ég vil byrja á að fagna því hversu miklar umræður eru um efnahagsmál hér í þinginu. Það er löngu tímabært og það er mjög ánægjulegt að sjá nýliða hér fjalla um efnahagsmál af miklum þunga og mikilli ástríðu og koma jafnvel með ágætistillögur. Það er svo að verðbólga er orðin 6,2% og helmingurinn af þeirri hækkun er húsnæðisliðurinn. En

Það virðist hvorki duga að samþykkja lög né að fá þingmálaskrá lagða fram. En við megum ekki gleyma, í sambandi við leigumarkaðinn, að þeir sem eru í verstri stöðu er fólk sem er á lægstu almannatryggingabótum og þarf að borga leigu. Þetta er fólkið sem fékk engar hækkanir síðast nema í mesta lagi

þrátt fyrir að sá meiri hluti hafi kannski staðið sig best allra meiri hluta á Íslandi í því að úthluta lóðum. Það er annað mál sem mig langar að nefna hér. Það er ekki hægt að leysa húsnæðisskortinn á morgun en það er hægt að setja fjármuni inn í tilfærslukerfið til að styðja við þá sem eiga um sárt að binda vegna þess vanda sem upp er kominn. Ég bendi á húsnæðisstuðning sem hæstv. innviðaráðherra vildi bara slátra.

Mig langar að nefna eitt dæmi úr umhverfis- og samgöngunefnd. Þann 31. janúar stóð til að nefndin fengi til sín frumvarp um heildarendurskoðun fjarskiptalaga sem varðar gríðarlega hagsmuni eins og við sáum vel í Mílu-málinu. Það að núverandi ríkisstjórn hafi heykst á því að klára málið tvö síðustu þing, það er bara hættulegt. Það varðar ekki bara neytendamál heldur líka öryggismál og alls konar hagsmuni. Nú er hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra kominn næstum sex vikur fram yfir frest með það mál þannig að það er ekkert víst að við sjáum það mál klárast á þessu þingi heldur. Og vel að merkja, þetta er eitt af fimm málum í kafla hæstv. ráðherra og eitt af tveimur sem ekki hafa verið strikuð út og það eina sem hún á að vera búin að koma með.

að stuðla að opinberri uppbyggingu. Ég get talið til Reykjavík, Reykjanes, Akureyri, Ísafjörð. Það er verið að tala hér um hlutfall íbúða og hversu vel sé byggt 50% af nýjum íbúðum sem hafa verið byggðar á undanförnum tveimur árum eru í Reykjavíkurborg en þar býr aðeins um þriðjungur landsmanna. Hvernig er það í þeim sveitarfélögum þar sem Framsókn er í stjórn?

eins og ekkert geti gerst hjá ríkisstjórninni í þessum málum. Hvernig væri að innleiða hlutföll um fjölda félagslegra íbúða í sveitarfélögum? Hvernig væri að horfa til þess að hér eru skjalatöskuverktakar sem halda á lóðum og neita að byggja á þeim? Það eru engar kvaðir á þá sömu verktaka að byggja á þeim lóðum eins og er í löndunum í kringum okkur og þetta er bara orðið fjárfestingarverkfæri. Það er nóg hægt að gera hjá ríkisstjórninni.

Hennar útspil hefur orðið til þess að Framsóknarflokkurinn hefur neyðst til að koma hingað upp í pontu og segja ósatt og það gerði hann í síðustu viku. Staðreyndir tala sínu máli. Við erum með ótal gögn sem sýna stöðuna hér í Reykjavík og annars staðar. Fjórar af hverjum fimm íbúðum sem eru ætlaðar efnalitlu fólki eru byggðar hér á höfuðborgarsvæðinu sem er miklu hærra en hlutfallið ætti að vera á landsvísu.

Hæstv. forseti. Hér höfum við sannarlega hitt á snöggan blett hjá ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur

stendur undir framkvæmdum í þessu landi, stendur undir byggingu félagslegra íbúða, stendur undir félagslegri aðstoð og stendur undir og með efnaminnsta fólkinu í þessu landi.

það er hægt að miða við hvernig spárnar voru og hvernig þær voru framkvæmdar og þar stendur Reykjavík sig betur en spárnar gerðu ráð fyrir. Í Reykjavík búa 35% landsmanna. Reykjavík er að byggja 40% íbúða. Í nágrannasveitarfélögunum búa 28% landsmanna og þau eru að byggja 28% íbúða,

og fólksstraumur til höfuðborgarinnar sé ekki endilega það sem við viljum, þegar staðreyndin er sú að Reykjavíkurborg hefur byggt umfram hlutfallslegan fjölda á landsvísu

talandi um hver gerði hvað og hver gerði ekki hvað, á sama tíma og úti er fólk sem blæðir, fólk sem sér

„Árshækkun íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu nam 18,4% í desember sl. en hún jókst verulega framan af síðasta ári samhliða mjög aukinni veltu.“ 18,4% og þetta hækkar áfram af því að það skortir húsnæði. Það þýðir ekkert fyrir fólk að koma hingað í pontu og tala um einhver hlutföll. Skiljanlega

hv. þingmaður og spurði um stöðu á frumvarpi sem ég býst við að verði dreift á þinginu í dag og ef ekki í dag þá á morgun, mjög mikilvægu fjarskiptafrumvarpi sem hefur

þannig að hv. þingmaður þarf ekki að bíða lengur eftir því spennandi og mikilvæga frumvarpi sem ég bind miklar vonir við að klárist hratt og örugglega, sem skiptir miklu máli fyrir fjarskiptaöryggi, samkeppnishæfni og ekki síst netöryggi.

Virðulegur forseti. Hér hefur átt sér stað mjög áhugaverð umræða um húsnæðismál á höfuðborgarsvæðinu.

Herra forseti. Nú fer verðbólgan upp, vextir fara upp, leiguverð hækkar sjálfkrafa, afborganir af lánum hækka og þetta bitnar harkalega á fólki sem má ekki við slíkum breytingum. Ég vil benda hæstv. ráðherra Lilju Alfreðsdóttur á ágæta grein sem birtist í Kjarnanum eftir Sigurð Guðmundsson skipulagsfræðing þar sem farið er yfir útgjöld til félagsmála á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstaðan þar er sú að árið 2020 greiddi Reykjavíkurborg tveimur þriðju hærra á íbúa fram í.) heldur en öll önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Ég held að fólkinu sem nær ekki endum saman sé ekki skemmt

sem forseti hefur stýrt af miklum sóma. Það er kannski ágætt að rifja einmitt upp tölurnar fyrir Framsókn. Það er mesta uppbyggingarskeið á íbúðarhúsnæði í Reykjavík í sögunni. Næstum 1.300 íbúðir voru samþykktar á síðasta ári. Það sem Reykjavíkurborg gerir, sem ég heyri að Hafnarfjörður gerir ekki, er að hugsa til framtíðar. Hér kom hv. þm. Ágúst Bjarni Garðarsson, sem situr vel að merkja í bæjarstjórn Hafnarfjarðar, og sagði að þau væru bara búin,

Herra forseti. Hér erum við búin að ræða um húsnæðismál. Ég ætla að leyfa mér að skipta um umræðuefni og ræða nokkuð sem ég held kannski að forseti sé meira sammála mér um að heyri undir fundarstjórn forseta. Hér fyrr í dag kom ég upp og óskaði eftir því að herra forseti gerði grein fyrir því hvað hann ætlaði að gera til að stöðva lögbrot stjórnsýslunnar gagnvart þinginu

Þannig er bara staðan og talandi um framsýni þá var framsýnin ekki meiri en svo í bænum að það mátti ekki nefna orðið borgarlína framan af.

Þetta er öll framsýnin heima í Hafnarfirði.

afmælisdaginn minn 2018 var skrifað undir heildarsamning um hugbúnað við Microsoft sem var réttlættur með 200 milljóna árlegum sparnaði.

sem kemur upp á nýjum vettvangi. Þannig að ég bið um skýrslu til að sjá hvernig þessu máli vindur fram.

Herra forseti. Upphafsorðin í ræðu utanríkisráðherra til Alþingis úr þessum stól á síðasta ári eru ágætur vitnisburður um hverfulleika tilverunnar. Þá talaði forveri minn um faraldurinn „sem nú loks sér fyrir endann á“. Sú varð ekki raunin þótt nánast allir hafi ályktað sem svo þegar bóluefnin voru í augsýn. Heimsfaraldur kórónuveirunnar setti svip á árið 2021 og það er kannski ekki fyrr en nú á síðustu vikum sem Ísland, og flest grannríki okkar, hafa tekið síðustu skrefin út úr ástandi sem einkenndist af sóttvarnaaðgerðum og ótta við faraldurinn. En ekki tekur betra við. Það var lítill ef nokkur tími til að njóta þess að geta loksins hætt að velta sér upp úr faraldrinum þegar innrás Rússa í Úkraínu umturnaði heimsmynd okkar enn á ný.

annars vegar samantekt og það sem hæst ber í hefðbundnu þingskjalsformi, hins vegar yfirgripsmikil skýrsla sem hv. þingmenn hafa fengið í hendur en hún miðast við almanaksárið. Með þessari breytingu verður unnt að leggja skýrsluna fram fyrr á árinu, gera vinnslu hennar auðveldari og lesturinn aðgengilegri, en einnig að auka til lengri tíma samræmi í þessari mikilvægu upplýsingagjöf. Ég hvet þingheim til að kynna sér skýrsluna til hlítar, því að hún veitir mjög góða innsýn í starf Íslands á alþjóðlegum vettvangi. Því miður verður ekki fram hjá því að horfur í alþjóðamálum eru verri nú en verið hefur um langa hríð. Fyrir utan stríðsrekstur Rússa í Evrópu má nefna að áhrifa heimsfaraldurs gætir enn mjög. Truflanir á efnahagsstarfsemi í tengslum við faraldurinn hafa stuðlað að aukinni neyð, einkum í fátækari löndum. Eftir að heimsfaraldurinn skall á fjölgaði sárafátækum í fyrsta skipti í tvo áratugi. Nemur fjölgunin ríflega 100 milljónum. Þá hefur víða orðið mikil röskun á skólagöngu barna, bólusetningar vegna alvarlegra smitsjúkdóma hafa komist í uppnám og bakslag orðið á sviði jafnréttis- og mannréttindamála. Vegna náttúruhamfara og vopnaðra átaka þurfa nú fleiri en nokkru sinni fyrr á mannúðaraðstoð að halda. Þetta gerist um heim allan og er ástandið alls ekki bundið við þau svæði sem mest er fjallað um í fréttum. Í byrjun þessa árs áætluðu Sameinuðu þjóðirnar að um 274 milljónir manna þyrftu á mannúðaraðstoð og vernd að halda á árinu 2022, eða 39 milljónum fleiri en árið á undan. Reikna má með að þessar tölur muni hækka eftir því sem líður á árið. Ríflega 1% mannkyns er á flótta eða vergangi, um 84 milljónir manna, og þeim fækkar stöðugt sem eiga kost á að snúa aftur til síns heima. Um 85% flóttamanna eru í þróunarríkjum. Um 811 milljónir manna búa við vannæringu og hungursneyð vofir yfir 44 milljónum í 38 löndum. Þar af er fólk í Suður-Súdan, Jemen, norðurhluta Eþíópíu, Afganistan og Nígeríu í sérstakri hættu. Ástandið í Afganistan eftir valdatöku talibana er átakanlegt. Þar hefur verið þrengt að mannréttindum, einkum réttindum kvenna, en efnahagurinn hefur líka hrunið með þeim afleiðingum að um helmingur fjörutíu milljóna manna þjóðar er talinn búa við hungur. Á Mið-Sahel svæðinu í Afríku er mikil og vaxandi neyð, þar sem saman koma pólitísk og trúarleg átök, afleiðingar loftslagsbreytinga og glæpastarfsemi þar sem bágindi fólks eru hagnýtt til hagnaðar. Þá er rétt að geta þess að víða er ástæða til að hafa áhyggjur af þróun mannréttindamála. Stjórnvöld í ýmsum ríkjum hafa skákað í skjóli þess að lýðræðislegt aðhald er þar lítið til þess að takmarka í nafni sóttvarna margvísleg einstaklingsbundin mannréttindi. Hið sama átti sér stað, í mismiklum mæli, um heim allan, þar á meðal í löndum þar sem virðing fyrir borgaralegum réttindum á djúpar rætur í samfélagi og þjóðarsál. Ég hef lýst áhyggjum mínum af þessari þróun og því hversu takmörkuð umræða hefur átt sér stað um skerðingu þessara réttinda. Ýmis veigamikil verkefni falla utanríkisþjónustu Íslands í skaut á næstunni. Þar má m.a. nefna formennsku í Evrópuráðinu og setu í framkvæmdastjórn UNESCO. Þótt íslensk utanríkisþjónusta sé smá í sniðum í samanburði við stærri ríki munum við rækja okkar hlutverk af alúð og metnaði eins og sæmir þjóð sem vill vera fullgildur þátttakandi á alþjóðavettvangi — vera fullvalda þjóð meðal fullvalda þjóða. Verkefni utanríkisþjónustunnar verða að líkindum stærri og vandasamari á næstu árum. Í því sambandi skiptir ekki síst máli að efla samstarf við þau ríki sem standa okkur næst hvað varðar hagsmuni og hugsjónir. Árið 2021 einkenndist af aukinni spennu og óstöðugleika þar sem alþjóðakerfið, lýðræðissamfélög og sameiginleg gildi áttu í vaxandi mæli undir högg að sækja. Þetta gildir einnig um það regluverk sem öryggi Evrópu hefur grundvallast á undanfarna áratugi. Hernaðaruppbyggingu Rússlands í og við Úkraínu bar þar hæst og aukinn óútreiknanleika ráðamanna í Kreml á alþjóðasviðinu. Aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu og varnarsamningurinn við Bandaríkin eru hornsteinar íslenskrar öryggisstefnu. Þá hefur Ísland lagt áherslu á að þétta samráð og samstarf við hin norrænu ríkin og ýmis önnur líkt þenkjandi ríki sem deila sameiginlegum hagsmunum á norðurslóðum. Ísland mun áfram leggja áherslu á framlag sitt til varnarsamstarfs, m.a. með því að tryggja viðbúnað og gistiríkjastuðning við liðssveitir Bandaríkjanna og annarra ríkja Atlantshafsbandalagsins sem hafa viðkomu á öryggissvæðunum en líka með aukinni þátttöku í samstöðuverkefnum bandalagsins, t.d. með því að senda íslenska sérfræðinga til starfa á vettvangi. Ísland hefur skipað sér í hóp líkt þenkjandi ríkja, Atlantshafsbandalagsríkja, norrænna vinaþjóða og annarra sem deila með okkur gildum og sýn á þær öryggisáskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Aukinn þungi var í samstarfi um öryggis- og varnarmál vegna þessara áskorana, á vettvangi Atlantshafsbandalagsins og í svæðisbundnu samstarfi á borð við norræna varnarsamstarfið, Norðurhópinn og Sameiginlegu viðbragðssveitina, sem við köllum JEF, sem Bretland leiðir og Ísland gerðist aðili að í apríl í fyrra. Í september var undirrituð sameiginleg yfirlýsing Íslands og Svíþjóðar um samstarf í varnarmálum. Undirbúningur er hafinn að aðild Íslands að öndvegissetri Atlantshafsbandalagsins um netöryggismál í Tallinn, og í desember fékk Ísland aðild að evrópska öndvegissetrinu um fjölþáttaógnir í Helsinki Versnandi staða öryggismála hefur haft í för með sér aukin verkefni bandalagsríkja á Norður-Atlantshafi og á norðurslóðum, og aukið umfang starfseminnar á öryggissvæðinu í Keflavík. Eins og sést hefur glöggt að undanförnu skipar Íslands sér dyggilega í hóp með lýðræðisríkjum sem fylkja sér virðingu fyrir mannréttindum, lýðræði, jafnrétti og frelsi. Það eru þeir þræðir sem eru samofnir öllu starfi Íslands á alþjóðavettvangi. Á vettvangi alþjóðlegra stofnana á borð við Sameinuðu þjóðirnar, Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu

Áfram ætlum við að beita okkur fyrir réttindum hinsegin fólks, kynjajafnrétti og réttindum barna, svo nokkuð sé nefnt. Íslensk stjórnvöld veita alþjóðlegu aðgerðabandalagi um kynbundið ofbeldi forystu í verkefninu Kynslóð jafnréttis, eða á ensku, með leyfi forseta, Generation Equality Forum. Á árinu var unnið að megináherslum bandalagsins og mótun skuldbindinga til aðgerða og verkefna. Forsætisráðherra kynnti skuldbindingarnar í júlí og lúta þær bæði að aðgerðum sem miða að því að uppræta kynbundið ofbeldi og kynferðislega áreitni hér á landi og verkefnum sem unnin verða fyrir tilstilli alþjóðasamstarfs og í þróunarsamvinnu. Í haust tökum við að okkur formennsku í Evrópuráðinu. Þar mun vinnan í mannréttindaráðinu skila sér því sú mikla ábyrgð að veita ráðinu formennsku á þessum tímum krefst þess að til staðar sé djúpur skilningur á mannréttindamálum og pólitísku ástandi í Evrópu. Verkefninu lýkur með ráðherrafundi í Reykjavík vorið 2023 sem utanríkisráðherrum allra aðildarríkjanna er boðið að sækja. Þróunarsamvinna er ein af meginstoðum íslenskrar utanríkisstefnu og liggur henni til grundvallar stefna um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2019–2023. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru leiðarljós með yfirmarkmiðið að draga úr fátækt og hungri og stuðla að almennri velferð á grundvelli mannréttinda, kynjajafnréttis og sjálfbærrar þróunar. Framlög til þróunarsamvinnu hækkuðu á árinu, eins og þau hafa gert síðastliðin ár. Stuðningur er við tvíhliða samstarfslönd, svæðisverkefni og fjölþjóðastofnanir á sviði þróunar- og mannúðarsamstarfs. Þá hefur vægi samstarfs við atvinnulífið og frjáls félagasamtök aukist til muna. Rík áhersla er lögð á skilvirkni, gagnsæi og fagleg vinnubrögð við framkvæmd þróunarsamstarfs í samræmi við alþjóðleg viðmið um faglega starfshætti. Í samræmi við markaða stefnu Íslands eru Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, UNICEF, Stofnun Sameinuðu þjóðanna um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna, sem við köllum oft UN Women, Mannfjöldasjóður Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðabankinn áherslustofnanir í fjölþjóðlegri þróunarsamvinnu. Talsvert samstarf er við þessar stofnanir í samstarfslöndum okkar í Afríku. Forseti. Viðbrögð og viðspyrna við Covid-19 heimsfaraldrinum voru áberandi í fjölþjóðlegri þróunarsamvinnu á árinu. Íslensk stjórnvöld hafa frá upphafi faraldursins talað fyrir mikilvægi alþjóðlegrar samvinnu um þróun og framleiðslu bóluefnis og jafns aðgangs ríkja óháð greiðslugetu þeirra. Þannig lagði Ísland á árinu öðru sinni fram 500 millj. kr. til COVAX-samstarfsins sem snýr að kaupum og dreifingu Covid-19 bóluefnaskammta fyrir þróunarlönd.

Á árinu lauk tímabili þar sem fulltrúi Íslands, Geir H. Haarde, skipaði stöðu aðalfulltrúa kjördæmis Norðurlanda og Eystrasaltsríkja í Alþjóðabankanum. Bankinn er öflugasta þróunarstofnun heimsins. Til að bregðast við brýnni fjárþörf sökum faraldursins var endurfjármögnun Alþjóðaframfarastofnunarinnar, IDA, flýtt og áheit um umfangsmestu framlög í sögu stofnunarinnar lágu fyrir í desember. Hlutur Íslands nemur um 1,8 milljörðum kr. á þremur árum frá 2023. Samstarfið við Malaví og Úganda, þar sem íslenskar sendiskrifstofur starfa, hefur verið þungamiðjan í tvíhliða þróunarsamvinnu Íslands um árabil. Í báðum löndum vegur gifturíkt samstarf við héraðsstjórnir þyngst. Fyrir tilstuðlan íslenskra stjórnvalda hafa um 50.000 börn notið góðs af bættu námsumhverfi og tugþúsundir kvenna hafa notið bættrar fæðingarþjónustu. Stefnt er að opnun sendiskrifstofu í Síerra Leóne á vesturströnd Afríku í haust. Þar höfum við áður sinnt þróunarverkefnum í fiskiþorpum við Atlantshafsströndina. Þau snúa að umbótum í fiskvinnslu, vatnsveitu og hreinlæti, heilsugæslu og fleiri framfaramálum sem leggja góðan grunn að framhaldinu. Eitt af okkar helstu verkefnum mun snúa að því að uppræta fæðingarfistil í landinu með forvörnum, heilbrigðisþjónustu og félagslegum stuðningi. Fæðingarfistill háir sérstaklega ungum mæðrum sem hljóta mikinn skaða við fæðingu og er í kjölfarið einfaldlega útskúfað úr samfélaginu. Það er ánægjulegt að Íslendingar geti með þessum hætti haft raunveruleg og jákvæð áhrif á líf kvenna sem búa við ömurlegar aðstæður í einu fátækasta ríki í heimi. Utanríkisráðuneytið hefur um árabil átt gott og gjöfult samstarf við íslensk félagasamtök í þróunar- og mannúðarstarfi. Á síðari árum hefur orðið til umgjörð sem festir það í sessi og tryggir að faglega sé staðið að verkefnum sem hljóta styrki, hvort sem er í þróunar- eða mannúðaraðstoð. Samtals runnu meira en 500 millj. kr. í samstarf við félagasamtök, sem skiptist nokkuð jafnt milli mannúðarverkefna og þróunaraðstoðar. Mörg þessara samtaka leika nú lykilhlutverk í að svara þeirri neyð sem hefur skapast í og við Úkraínu. Norrænt samstarf er einn af hornsteinum íslenskrar utanríkisstefnu og sem ríkjahópur eiga Norðurlöndin sterka rödd á alþjóðlegum vettvangi. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar stendur, með leyfi forseta, að „öflugt norrænt samstarf [verði] áfram grundvallarþáttur í alþjóðlegu samstarfi Íslands“. Hinn svokallaði N5-hópur er vettvangur þar sem fulltrúar Norðurlandanna hittast reglulega og ríkir þar að jafnaði mikið traust. Óhætt er að segja að samstarf Íslands við Norðurlandaþjóðirnar sé ómetanlegt fyrir Ísland, ekki síst þegar á reynir. Þetta kemur ítrekað fram í borgaraþjónustuverkefnum á álags- og hættutímum, en borgaraþjónustan gegndi lykilhlutverki við brottflutning fólks frá Afganistan og í margvíslegum verkefnum í tengslum við heimsfaraldurinn. Aukna áherslu á vestnorrænt samstarf má glöggt sjá í tveimur ítarlegum skýrslum sem komu út á árinu 2021. Annars vegar er það Samskipti Íslands og Færeyja – Tillögur til framtíðar sem inniheldur tillögur að auknu samstarfi við Færeyjar. Fjölmörg sóknarfæri eru til að efla enn frekar tvíhliða tengsl og samstarf, ekki síst á vettvangi efnahags-, menningar- og stjórnmála. Hins vegar kom út skýrslan Samstarf Grænlands og Íslands á nýjum norðurslóðum sem inniheldur fjölmargar tillögur að auknu samstarfi við Grænland. Alþingi samþykkti þingsályktun um endurnýjaða stefnu Íslands í málefnum norðurslóða 19. maí 2021 og daginn eftir

og fyrstu framtíðarstefnu ráðsins til tíu ára. Bæði yfirlýsingin og framtíðarstefnan leggja áherslu á loftslagsvána. Í þingsályktun, um stefnu Íslands í málefnum norðurslóða, er utanríkisráðherra falið að móta áætlun um framkvæmd stefnunnar.

Loftslags,- auðlinda- og umhverfismál eru grundvallarhagsmunamál fyrir heiminn allan. Brýnt er að Ísland taki virkan þátt á alþjóðavettvangi til að finna leiðir til þess að leggja sitt af mörkum. Áhersla er nú sem fyrr lögð á hreina, sjálfbæra orku, ekki síst fjölþætta nýtingu jarðhita, hreina orkubera eins og grænt vetni og vetnisafurðir auk föngunar, förgunar og nýtingar koltvíoxíðs. Á árinu var aukin vinna lögð í samráð og upplýsingagjöf til sendiskrifstofa svo að þær væru betur í stakk búnar til að finna tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf næstu árin á sviði grænnar nýsköpunar og tækni. Sjálfbær þróun með áherslu á loftslags-, auðlinda- og umhverfismál var meginstef í formennskuáætlunum Íslands í Norðurlandasamstarfi og Norðurskautsráðinu. Á vettvangi alþjóðastofnana og í þróunarsamvinnu eru loftslagsmálin og sjálfbær nýting náttúruauðlinda veigamikill þáttur. Mótvægis- og aðlögunaraðgerðir vegna loftslagsbreytinga munu fá enn frekara vægi í samstarfsríkjum Íslands í þróunarsamvinnu. Sem dæmi má nefna að um hálf milljón manna hefur þegar fengið greiðan aðgang að hreinu vatni undanfarin tíu ár fyrir tilstuðlan íslenskra stjórnvalda. Á árinu fengu málefni hafsins aukið vægi og samráð og samvinna milli ráðuneyta sem koma að málaflokknum jókst verulega. Sérstök áhersla var lögð á greiningu á stöðu hafmála, enda endurspegla málefni hafsins gríðarlega mikilvæga og fjölþætta hagsmuni Íslands. Þess sjást glöggt merki hjá alþjóðastofnunum og félagasamtökum sem láta sig umhverfismál varða, sem beina nú vinnu sinni og áhrifum í auknum mæli að málefnum hafsins. Á vettvangi umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna leggur Ísland áherslu á baráttuna gegn plastmengun, ekki síst í hafi á norðurslóðum. Á næstu árum stefnir í alþjóðaviðræður um bindandi alþjóðasamning um plast og plastmengun, en líklegt er að þær hefjist strax á haustmánuðum 2022. Ísland er lítið og opið hagkerfi. Það er í eðli slíkra hagkerfa að treysta mjög á alþjóðleg viðskipti. Það hefur enda verið eitt helsta viðfangsefni okkar í utanríkismálum undanfarna áratugi að tryggja aðgengi okkar að alþjóðlegum mörkuðum á sem bestum kjörum. Heimurinn allur er eitt markaðssvæði og því skiptir höfuðmáli að tryggja að íslensk framleiðsla og íslenskt hugvit hafi hindranalausan aðgang að sem stærstum markaði. Viðskiptastefna Ísland hefur því það markmið að þjóna efnahagslegum hagsmunum samfélagsins og tryggja samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja á alþjóðamörkuðum. Frjáls alþjóðleg viðskipti og traust viðskiptakerfi eru undirstaða hagsældar á Íslandi. Við setjum traust okkar á öflugar og skilvirkar alþjóðastofnanir, fríverslunarsamninga og aðra viðskiptasamninga og umfram allt skýrar leikreglur. Í þeim efnum er rétt að ítreka að mikilvægasti viðskiptasamningur Íslands er samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið. Með honum er tryggður aðgangur að 450 milljóna manna markaði þar sem hindranir eru litlar. Þessi aðild hefur einnig þýðingu út fyrir EES-svæðið, því að aðild að því túlkast í alþjóðlegum viðskiptum sem eins konar heilbrigðisvottorð á íslenskt viðskiptaumhverfi. Heimsfaraldur kórónaveirunnar hafði í för með sér margvíslegar áskoranir fyrir hið alþjóðlega viðskiptaumhverfi. Í auknum mæli bar á því að ríki hneigðust til verndarhyggju og einhliða hagsmunagæslu. Slík þróun væri afar slæm fyrir íslenska hagsmuni. Mikilvægt er að Ísland haldi áfram að þróa fríverslunarstefnu sem þjónar efnahagslegum hagsmunum samfélagsins í víðu samhengi. Niðurfelling tolla fyrir helstu útflutningsvörur verður enn forgangskrafa en einnig verður í auknum mæli horft til útflutnings á öðrum lykilsviðum íslensks efnahagskerfis, svo sem í þjónustu, fjárfestingum, hátækni og þekkingu, þar á meðal í grænum lausnum. Af þeim viðskiptasamningum sem bar hæst á árinu 2021 ber helst að nefna fríverslunarsamning Íslands við Bretland sem tryggir sömu kjör og áður eftir útgöngu Breta úr ESB. Um er að ræða einn mikilvægasta útflutningsmarkað Íslands en útflutningur til Bretlands nemur að jafnaði um 10% af heildarvöruútflutningi og um 11% af heildarþjónustuútflutningi Íslands. Vinna þarf áfram að því að efla samskiptin við Bretland. Hins vegar má nefna fríverslunarsamning EFTA-ríkjanna við Indónesíu sem opnaði aðgang íslenskra fyrirtækja að markaði með 260 milljón íbúum. Um er að ræða 29. fríverslunarsamning EFTA-ríkjanna og gott dæmi um það öfluga viðskiptanet sem Ísland hefur byggt upp með öðrum EFTA-ríkjum á undanförnum áratugum. Þá er rétt að minnast á Bandaríkin, sem eru stærsta einstaka viðskiptaland Íslands. Mikilsvert er að hlúa að og rækta viðskiptasamband við Bandaríkin og stefna að því að auka frelsi í viðskiptum milli landanna. Forseti. Ljóst er að vægi alþjóðamála verður mikið á komandi árum. Verkefnin eru ærin og þau eru mikilvæg. Eins og sjá má glögglega af skýrslunni sem hér hefur verið dreift býr Ísland að öflugri utanríkisþjónustu

Bretar beinlínis í kröfum okkar? Hverjar voru kröfur okkar og hvaða kröfum okkar var hafnað í þessum samningaviðræðum? Ég kem síðan að annarri spurningu í mínu seinna andsvari.

fjallað um fram og til baka og á endanum fengin einhver niðurstaða í þau mál. Ég hef ekki yfirlit yfir allt sem þar var borið á borð og sérstaklega rætt

um að setja upp ákveðnar girðingar þegar kemur að algjörlega frjálsri för annarra þegna til sín. Um það gilda nú aðrar reglur og strangari og þar á meðal gagnvart okkur.

Mér þætti gott að fá að vita frá hæstv. ráðherra hvort hún telji ástæðu til þess að taka upp varnarsamninginn við Bandaríkin. Mér þætti vont að heyra að einungis ætti að skoða þetta í tengslum við áhættumat því að þá finnst mér hæstv. ráðherra og ríkisstjórnin vera að fela sig á bak við

eigi að taka upp varnarsamninginn við NATO á grunni þjóðaröryggis, ekki síst með það í huga að samningurinn tekur ekki til þeirra ógna sem við stöndum frammi fyrir núna? Ógnirnar voru aðrar 1951. Og ekki síður hitt, sem er risaatriði, hvernig við virkjum varnir Bandaríkjanna þegar á okkur er herjað, þegar við stöndum frammi fyrir ógn, því að það er ekki skýrt í samningnum.

Hvað varðar varnarsamning okkar við Bandaríkin, sem er allt frá árinu 1951, og hefur lagagildi sem er heldur óvenjulegt, þá hafa á grundvelli hans verið gerðir afleiddir samningar sem varða tæknileg atriði, útfærslur og líka efnisleg atriði. Varnarsamningurinn er þannig í raun alltaf í ákveðinni þróun án þess að hann sé formlega tekinn upp og honum breytt. Hann er bara bundinn í lög og svo hafa verið gerðir við hann viðaukar varðandi ákveðnar útfærslur og hann er í þróun. Ég sé því ekki fyrir mér að við munum taka samninginn upp. Ég held að í raun sé engin þörf á því að taka varnarsamninginn upp og breyta honum og leggja hann aftur fram sem frumvarp og gera að lögum, heldur sé hann að einhverju leyti, má segja, lifandi plagg vegna þess að hann er í sífelldri þróun. Við hann hafa verið gerðir viðaukar og það er mikið svigrúm innan hans. Við gætum því aukið mjög á samstarf okkar á grundvelli hans

vegna ólöglegrar innrásar rússneskra stjórnvalda í Úkraínu. En þetta er auðvitað skýrsla fyrir árið 2021 og nauðsynleg stöðuumræða en vekur þó upp þá hugsun að við þurfum líka að fara að ræða framtíðina.

en umræðan hefði kannski orðið vandaðri ef við hefðum fengið þessa ágætu skýrslu fyrr. Þetta er mikið skjal og nokkuð almenn yfirferð um einstök verkefni frekar en að hægt sé að greina skýra stefnu ríkisstjórnarinnar í utanríkismálum.

auðvitað við að lesa þær tölur sem birtast í skýrslunni varðandi fjölgun þeirra sem lifa í sárafátækt í heiminum. Það er mikilvægt að þingið og framkvæmdarvaldið auki meðvitund almennings um þróunarsamvinnu og framlag Íslands til hennar því að stór hluti af okkar alþjóðlegu skuldbindingum er einmitt að ráðast gegn fátækt í heiminum. Nýjustu vendingar sýna að það er auðvitað besta friðarvopnið.

Mér finnst Ísland og ríkisstjórnin full metnaðarlaus þegar kemur að framlögum Íslands til þróunarsamvinnu því að raunin er sú að þó að krónutalan hækki

íslenskrar utanríkisþjónustu og við ættum að geta náð samkomulagi hér inni um að gera miklu betur, ekki síst þegar það er neyð á heimsvísu.

og þegar hafa 2 milljónir bæst við á síðustu dögum vegna átakanna í Úkraínu. Í skýrslunni er eilítið fjallað um samþættingu mannúðaraðstoðar og stuðnings við flóttafólk á erlendri grundu

skýrslur framtíðarinnar vera með einhverja skyggða dálka sem vísa yfir í markmið annarra ráðuneyta, það myndi kannski hjálpa okkur að lesa þar á milli.

En við þurfum líka að gera betur gagnvart nágrannalöndum Úkraínu og með borgaralegri hjálp á staðnum. Það er alveg ljóst að efnahagsþvinganir gagnvart Rússlandi munu hafa áhrif hér og krefjast efnahagslegra fórna.

og mikilvægt að leggja varnarbandalaginu lið í borgaralegu starfi þess. Samstaða Atlantshafsríkjanna og annarra líkt þenkjandi ríkja hefur einfaldlega sjaldan verið mikilvægari en núna.

þannig tegund af hernaði. Eins og einnig kemur fram í skýrslunni þá er þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland það leiðarljós sem starfað er eftir í varnar- og öryggismálum. Þjóðaröryggisstefnan sem nú er í gildi var samþykkt árið 2016 og þar var ríkisstjórninni falið að fylgja stefnu sem tryggði sjálfstæði, fullveldi og friðhelgi landamæra Íslands, öryggi borgaranna, vernd stjórnkerfis og grunnvirkja mannauðs samfélagsins.

ber ábyrgð á því að það sé gert. Slík endurskoðun hefði þess vegna átt að eiga sér stað á síðasta ári. Það er auðvitað mjög brýnt, svo ekki sé fastar að orði kveðið, í ljósi þeirrar stöðu sem nú er uppi og breyttrar heimsmyndar næstu áratugina, að ráðast í verkefnið sem fyrst. Um er að ræða hornstein íslenskrar þjóðar í varnar- og öryggismálum.

þátttöku í öryggis- og varnarsamstarfi Evrópusambandsins sem virðist vera að fá meira vægi í framtíðinni. Þá langar mig í fjórða lagi að koma að Evrópusambandinu því þó að það blasi við að Ísland skipi sér í hóp með lýðræðisríkjum og fylki sér um alþjóðakerfi og alþjóðalög þá finnst mér ástæða á þessum tíma tíma til að fjalla um mögulega aðild, fulla aðild, Íslands að Evrópusambandinu. Varla er minnst á Evrópusambandið í skýrslu ráðherra nema kannski með tilliti til viðskiptahagsmuna en það er þó svo miklu meira en bara viðskiptabandalag, það er ekki síst friðarbandalag. Vissulega tökum við upp meiri hluta af öllum reglum og tilskipunum frá ESB í gegnum EES-samninginn en við höfum auðvitað, eins og hér hefur margoft komið fram,

háð því að gengið sé stöðugt. Eftir innrásina í Úkraínu er auk þess ljóst að Evrópusambandið mun taka að sér stóraukið hlutverk í öryggis- og varnarmálum og smáríki eins og Ísland á mjög mikið undir því að taka þátt í

lýsi því að land eins og Ísland vill eiga í fjölþjóðlegu samstarfi og skilur gildi þess, ekki síst á þeim tímum sem við lifum núna. lagi er ágætlega fjallað um það með hvaða hætti samvinnu Norðurlanda er háttað og um norðurslóðir og það er gott að það er metnaður þar. Mig langar að ræða aðeins um þessa samvinnu Norðurlandaþjóða.

Þetta eru okkar næstu nágrannar og tengjast okkur sterkum böndum þó að þau gætu verið fastari og það er mikilvægt að við aukum samstarf eins og mögulegt er.

bent á mjög marga frekari fleti samstarfs við nágranna okkar og það er mjög mikilvægt að fylgja því eftir á næstu árum. Það er gott að það kemur fram í skýrslunni að fyrirhugað sé að gera það, ekki síst í ljósi mikilvægis norðurslóða.

í ljósi hækkandi matvælaverðs nú um stundir. Tollar hækka í sjálfu sér

Í sjöunda lagi er auðvitað mikilvægt að fjalla um framtíðaráskoranir og Ísland þarf að leggja aukna áherslu á að draga úr loftslagsbreytingum og eflingu samstarfs við önnur ríki um það. Nú er farið að sneyðast um tíma minn þannig að ég verð kannski að sleppa einhverju.

Samandregið þá þurfum við að auka framlög til þróunaraðstoðar frekar. Við þurfum að taka á móti fleira fólki á flótta og við þurfum að opna augun fyrir umheiminum og auka samstarf við önnur lönd. Það kemur glöggt fram í yfirferð skýrslunnar hver helsta útflutningsvara okkar er. Þar er áherslan á lýðræði, mannréttindi, sjálfbærni og loftslagsaðgerðir í öndvegi og ég styð þessa nálgun og um þetta getum við náð fullkomnum samhljómi.

Ég minni á að hagsmunir okkar þar liggja ekki bara í viðskiptum heldur er ESB helsti kyndilberi lýðræðis, frelsis og mannréttinda í heiminum og það samræmist fullkomlega þeim áherslum sem ráðherra hefur talað fyrir og ríkisstjórnin.

umræðum. Það er alveg rétt hjá hv. þingmanni að neyðin er víða og aukning um 3 milljarða í þróunarsamvinnu á árinu mun nýtast til að svara mannúðarástandi en líka til að byggja upp í

En ég átta mig líka á því að við erum líka töluvert langt yfir meðaltali aðildarríkja þegar kemur að því hvar við erum stödd almennt, við erum ríkt samfélag. samfélag. Nánast allur vöxtur á vettvangi utanríkisþjónustu síðastliðin ár hefur verið vegna þróunarsamvinnu þannig að við erum svo sannarlega að gefa í og gera betur og allir þeir fjármunir fara í mjög mikilvæg verkefni. Varðandi varnarmál og Evrópusambandið sem hv. þingmaður kom inn á þá er Ísland í NATO og með varnarsamstarf við Bandaríkin en við erum líka í samvinnu á vettvangi JEF og NORDEFCO og Norðurhópsins, þannig að það er líka mikilvægt fyrir okkur öll að koma í veg fyrir

Það er til heilla fyrir alla umræðu, fyrir hagsmuni okkar og vilji íslensks almennings er að vera þjóð meðal þjóða. Það skiptir líka mjög miklu máli fyrir allt okkar starf og að haldið sé í þau gildi.

minnir mig. Ég spyr þá ráðherra bara á móti hvort það kæmi til greina að við myndum, þá til lengri tíma, setja okkur tímasett markmið um þetta þannig að það næðist samhljómur á Alþingi og það væri ekki bitbein

og ég veit að önnur ríki eru bara í nákvæmlega sömu stöðu; Finnar og Svíar sem eru ekki innan NATO en þeir eiga samt tvíhliða samning við Bandaríkin og eru að trappa það upp og þeir eru líka mjög samhæfðir í viðbrögðum og öðru gagnvart NATO-ríkjunum. Þannig að ég held að veruleikinn sé bara

á sviði öryggis- og varnarmála, en síðan eru þær auðvitað á sviði loftslagsmála til lengri framtíðar. Og svo þetta eilífðarverkefni, sem er að minnka ójöfnuð og minnka sárafátækt í heiminum því að á endanum held ég að það sé

staðið í slíkri framleiðslu líka gegn niðurgreiddri framleiðslu alls staðar og þar með talið og sérstaklega innan Evrópusambandsríkja. Flest önnur ríki leggja tolla á margfalt fleiri vörutegundir en Ísland, þar með talin Noregur og Sviss og fleiri lönd. Það er alveg rétt að það er eðlilegt að Evrópusambandið líti meira til öryggis- og varnarmála vegna þeirrar nýju stöðu sem upp er komin innan álfunnar, en það þýðir ekki endilega að hlutverk Evrópusambandsins sé að verða

sem af því hlýst og þá sérstaklega Bandaríkin og Bretland og Kanada og fleiri. Þannig að það snýst bara um að það er eðlilegt að sambönd og lönd skerpi fókus, en að við séum bara tryggja að

skipta auðvitað lykilmáli. Ég held að það verði þá bara að vera orð á móti orði en ég er viss um að Evrópusambandið á eftir að gegna stærra hlutverki í því samhengi í framtíðinni. Evrópa í heild sinni, utan bandalags og innan, er útvörður þessara gilda og við hljótum að þétta samstarfið með þeim löndum. En við tökum hugsanlega bara umræðu um Evrópusambandið mjög fljótlega. Varðandi tollana. Jú, jú, það er vissulega þannig að ríki vinna með einhvers konar tolla og annað, en það þarf að vera eitthvert

Það er sérstaklega furðulegt í rauninni að vera einhvern veginn að refsa fyrir innflutning á vörum sem ekki eru framleiddar hér og munu ekki verða framleiddar hér. Þetta er líka neytendamál. Þetta er ekki bara spurning um framleiðanda.

og sett ákveðin kerfi á annan endann og valdið gífurlegum röskunum bæði á flugi

Við höfum ekkert að gera með stjórnmálasamband við þjóð sem hegðar sér á þennan ógeðfellda hátt gagnvart fólki sem getur ekki varið sig á nokkurn hátt. Þar af leiðandi þurfum við líka að efla Atlantshafsbandalagið, NATO. Okkur ber að sjá til þess að varnir landsins séu

lengi að rússneskar flugvélar eru ítrekað að reyna og eru bara hreinlega að brjóta lofthelgi okkar og við þurfum

og þá ekki síst nú á þessum viðsjárverðu tímum og okkur ber að sjá til þess að samstarfið við okkar

og þar erum við að gera góða hluti. Það verður bara að segjast eins og er að þar erum við með ótrúlega góða aðstöðu góða aðstöðu til að ná fram og koma að okkar málum í sambandi við hin Norðurlöndin.

Við höfum að mörgu leyti mun betri aðstöðu til að koma málum þannig fyrir að við gætum verið sjálfbær í grænmetisræktun með gróðurhúsum. Við höfum hreint vatn, við höfum rafmagnið, við höfum heita vatnið þannig að við ættum að vera

hann kom inn á. Fyrst varðandi stjórnmálasamband við Rússland og veru sendiherrans hér, þá er það atriði sem ég fæ líklega flestar spurningar um, þar sem fólk spyr: Hvernig má það vera að hann sé einhvern veginn í okkar umboði og meðan á þessu gengur? Ég skil það mjög vel og sérstaklega þegar sendiherrann mætir í fjölmiðla með málflutninginn sem þar hefur verið. En stjórnmálasamband og diplómatískar leiðir eru ekki bara mikilvægar á friðartímum, þær eru líka mjög mikilvægar á stríðstímum. Við verðum að vinna að því og vona og meina það að við viljum bæði koma í veg fyrir átök með þeim diplómatískum leiðum, en þegar það hefur greinilega ekki tekist, eins og í þessu tilfelli og rússnesk stjórnvöld hafa valið að fara í stríð, þá þarf líka að halda í diplómatískar leiðir til að stöðva þau átök eða hafa áhrif á viðræður og viðhalda talsambandi, af því að ekki getum við haldið svona áfram í þeim veruleika sem við erum í núna. Við getum ekki gefist upp á því að diplómatískar leiðir skili árangri og sömuleiðis hefur það áhrif á okkar fólk, okkar getu til að vera

berst hvað harðast fyrir þeim hópi þá var bæði átakanlegt að hlusta en líka mjög mikilvægt og gott fyrir mig að heyra það beint. Mér var afhent áskorun um að við skyldum huga sérstaklega að þessum hópi, ekki bara þegar kemur að því að taka á móti þeim hópum sem hingað koma mögulega, heldur ekki síst

að vera í þeirri aðstöðu er auðvitað slæmt og skelfilegt, en fyrir þá sem eru fatlaðir eða veikir eða aldraðir og eru rúmfastir þá hlýtur þetta að vera eitt það skelfilegasta ástand sem við getum hugsað okkur. Þess vegna þarf að brýna

sem hann hefur viðhaft endurspegli upplifun mjög margra sem hér búa. Það er ánægjulegt að sjá að þrátt fyrir að sá málflutningur sé enn að birtast einhvers staðar þá trúir honum eiginlega enginn.

dvelur en geta þó komið þér sjálfur burt eða vera í þeirri aðstöðu. Þessi hópur er sá allra, allra viðkvæmasti og getur í einhverjum tilfellum ekkert gert og jafnvel er það þannig að fólkið í kringum hann hefur flúið eða þurft að fara eða tekið ákvörðun um það. Það er í meira lagi átakanlegt að hugsa til þess hversu bjargarlaus þau eru. Á heimasíðu utanríkisráðuneytisins er listi yfir samtök sem hægt er að styðja með beinum hætti. Þar er Þroskahjálp inni því þau eru að safna fjármunum til að senda beint á staðinn vegna þess að þar eru samtök sem geta þá vonandi einhvern veginn hjálpað fólkinu sem er þarna fast. fast. Ef Rússar ætla ekki að veita þó þá björg að hægt sé að koma einhverjum út úr borgum þar sem hefur verið vatnslaust og rafmagnslaust í langan tíma, sem er fyrir neðan allar hellur að ekki sé gert, þá þá væri góð leið fyrir fólk sem hugsar til þessa hóps að leggja þar inn pening. Eftir ábendingu á fundinum í gær þá mun utanríkisráðuneytið nota hluta af því fjármagni í umboði íslenskra stjórnvalda,

um að úkraínska þjóðin muni aldrei gefast upp. Ef þessir einstaklingar gefast ekki upp þá er það alveg á hreinu að úkraínska þjóðin mun aldrei gefast upp. Þess vegna segi ég að það eina sem við getum gert og eigum að gera

Það er gott að heyra þetta frá þingmönnum, það er mikilvægt.

það var í Sviss. Fólk er farið að átta sig á því að það að segjast vera herlaus eða hlutlaus gengur ekkert upp. Þá erum við bara að segja að við ætlum að sætta okkur við

íslensk utanríkisþjónusta er að gera og íslensk ríkisstjórn og landið í sjálfu sér. Það segir í skýrslunni, eins og við vitum, að

og ýmislegt fleira. Hér eru einmitt nefndar bólusetningar vegna alvarlegra smitsjúkdóma og að bakslag hafi orðið á sviði jafnréttis- og mannréttindamála. Þetta eru líka þekktar afleiðingar stríðsástands. Þetta er ekki bara þekkt ástand þegar upp koma faraldrar eins og við höfum verið að ganga í gegnum.

núna. Þó að hér sé talað um 1% mannkyns þá erum við að tala um yfir 80 milljónir manna sem eru á flótta í heiminum. Stór hluti á kannski ekki afturkvæmt og stærstur hluti þessa fólks er í þróunarríkjunum. Talað er um að um 800 milljónir manna búi við vannæringu og hungursneyð og áfram vofir það yfir í fleiri löndum.

svakalegt og mjög stutt síðan við vorum ansi mörg að tala um það, þó að hitt sé nær okkur. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við rifjum upp að það er því miður mjög bágborið ástand mjög víða. mjög víða. Það sem við höfum talað fyrir á sviði utanríkismála eru auðvitað fyrst og fremst mannréttindi, að við styðjum og reynum að koma þeim á framfæri hvar sem við komum. Það er fyrst og fremst skylda

að allir séu sammála um það og við stöndum að því saman að halda áfram á þeirri braut. Mig langar aðeins að tala um þróunarsamvinnu. Ég hef orðið þess aðnjótandi, aðnjótandi er kannski ekki gott orð í sjálfu sér en ég hef átt þess kost að fylgjast með dóttur minni sem hefur starfað núna í tíu ár meira og minna í slíkum störfum á erlendri grundu, allt frá Kamerún og Mósambík til Venesúela. Hún hefur verið í Keníu, á Indlandi, í Tansaníu og er núna stödd í Kongó.

upplýsingar beint af vettvangi, sem setur mann raunverulega inn í stöðuna og og færir manni heim sanninn um það sem er dálítið fjarlægt. Maður verður ónæmur þegar ár eftir ár og áratugum saman birtast myndir í sjónvarpinu og það er það sem er svo hættulegt, að þetta verði okkur fjarlægt og renni dálítið frá. Þess vegna held ég að við þurfum einmitt að rifja það upp í þessari umræðu og muna eftir öllu hinu sem er í gangi þrátt fyrir að Úkraína taki dálítið stórt pláss í hjörtum okkar núna.

í síðustu viku með UNICEF, Rauða krossinum og félagsráðgjafa frá Tabú sem voru einmitt að fara yfir þau mál sem ráðherra rakti í andsvörum áðan

Þeir sem eru aflögufærir geta lagt til í gegnum þessi samtök fjármuni sem verður sannarlega komið í góða vinnu. Eins og ráðherrann nefndi er á heimasíðu ráðuneytisins hægt að finna þessi samtök og hvernig hægt er að leggja þeim lið. Ég held að það sé afskaplega mikilvægt.

og þá tekur lengri tíma að koma bóluefninu til fólks. Það var sorglegt að sjá að miklu magni af bóluefni var hent.

margvíslegir möguleikar og stefnan sem við höfum, sem ráðherra hefur hafið undirbúning á að hrinda í framkvæmd,

lagfæra þá, þar sem verið er að setja inn umhverfisvernd, vinnurétt, kynjajafnrétti o.s.frv. En auðvitað búum við það að það eru þarna lönd innan um sem hafa allt annan kúltúr og við höfum verið að reyna

mennta-, vísinda- og menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, og hefur verið sérstök eining innan utanríkisráðuneytisins. Þetta eru samt skólar sem hafa starfað um áratugaskeið og verið partur af okkar alþjóðlegu þróunarsamvinnu. Hlutverkið er að efla getu stofnana og einstaklinga í þróunarríkjum á sviðum þar sem Ísland býr yfir sérþekkingu. Í þessu sambandi vil ég bara minna á að ég lagði fram mál um að Alþingi feli utanríkisráðherra í samvinnu við innviða- og dómsmálaráðherra að skipa starfshóp til að kanna grundvöll fyrir stofnun alþjóðlegs björgunarskóla á Íslandi, kosti þess og galla. Íslendingar höfum gríðarlega þekkingu á björgunarmálum, bæði er hún til hjá opinberum aðilum en líka félagasamtökum. Það eru kannski fáir sem búa við aðstæður og náttúru eins og okkar.

og tók þetta að sér. Ég held að við eigum að velta því alvarlega fyrir okkur hvort ekki sé ástæða til þess að útvíkka þetta með því að hafa hér slíkan skóla til þess einmitt að nýta sérþekkingu okkar sem við getum yfirfært til annarra landa sem búa við svona óstöðugar hræringar

því miður hárrétt hjá hv. þingmanni að afleiðingar af Covid eru gríðarlega miklar

COVAX-samvinnan hafi skipt mjög miklu máli og svo sannarlega sómi að okkar hlutverki þar og eftir því er tekið og þau samtök sem þar vinna kunna mjög vel að meta að hið meta að hið efnaða smáríki hafi tekið af skarið og gert sitt, þá hefur misskiptingin á milli heimsálfa verið átakanlega mikil þegar kom að afhendingu bóluefna vegna Covid-19 faraldursins. Varðandi stöðuna í Afganistan þá þakka ég hv. þingmanni fyrir að nefna þetta hér. Auðvitað er mjög snúið að segja: Það er enginn að bera saman Úkraínu, Afganistan eða önnur svæði en það er samt mikilvægt að hafa það í huga að gleyma alls ekki eða láta það með einhverjum hætti bitna á svæðum sem búa líka við skelfilegar aðstæður. Afganistan er svo sannarlega eitt þeirra svæða þar sem staðan í mannúðarmálum hefur

og munum auðvitað halda því áfram því að sannarlega eru ekki komnar fram nema að litlu leyti eflaust afleiðingarnar sem þar eru undir og eiga eftir að koma í ljós.

með þeim þjóðum sem þurfa lengri tíma heldur en við til að framfylgja eða bjóða fólki þessa aðstoð. Já, það er skelfileg aðstaða í Afganistan og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að tala um það að lýðræðið er fótumtroðið, konur og börn hafa aldrei haft það verra

Ég held að það sé eitthvað sem þingheimur getur tekið til sín og ég ætla svo sannarlega að gera það. Það er ekki sjálfgefið að halda úti öflugri utanríkisþjónustu eða vera svo heppinn að lifa í frjálsu og fullvalda landi. Þegar ég kom inn á þing og settist í utanríkismálanefnd og fór að kynna mér utanríkisþjónustuna betur kom mér á óvart hversu víðfeðm hún er, hversu mikið af öflugu fólki við eigum, hversu breið hún er og hversu víða í heiminum við erum að koma niður. Við eigum talsmenn úti um allan heim. Við erum með sendiráðsskrifstofur, fastanefndir, og síðan erum við með fulltrúa um allan heim og allt þetta fólk talar máli Íslands, stendur fyrir þau gildi sem við stöndum fyrir og tekur virkan þátt í því að efla utanríkisþjónustuna frá ári til árs.

Menn telja að sá fjöldi sem hingað leitar geti verið á annað þúsund manns. Kannski eru það ágiskanir en það kæmi mér ekki á óvart miðað við stöðuna.

Við verðum að setja allt í gang strax. Ríkisstjórnin er sannarlega að bregðast við og búið er að skipa viðbragðsteymi og það hefur hafið störf. Mig langar að koma inn á nokkra punkta sem snúa að þeim þáttum sem mér eru efst í huga á þessum tímapunkti og þar er þjóðaröryggisstefnan kannski númer eitt,

Hún kemur inn á helstu þætti sem vega þyngst í okkar varnarmálum, til að mynda aðild okkar að Atlantshafsbandalaginu og samninginn við Bandaríki Norður-Ameríku um varnir,

Það er kveðið á um það í stjórnarsáttmálanum og ég er viss um að sú vinna er eflaust hafin að einhverju leyti. Það þarf að vera í virku samráði við þingið og alla sem að þurfa að koma og ég geri ráð fyrir því að sú vinna sé að hefjast. Í þjóðaröryggismálum breyttist margt 2014, að mínu viti, þó svo að efnahagsþvinganirnar sem þá voru lagðar á Ísland sem viðbrögð við þeim efnahagsþvingunum sem Íslendingar tóku þátt í vegna innrásarinnar á Krímskaga hafi verið mest í umræðunni. Þá breytti samt sem áður sú innrás inn í Úkraínu ansi miklu í öryggismálum í álfunni. Þeim sem vinna á þessum vettvangi og til þekkja fundu fyrir mun meiri mun meiri hreyfingum, mun meiri starfsemi, mun meiri sýnileika þar sem menn voru að hnykla vöðvana og viðbrögð okkar hafa tekið mið af því. En umræðan um það hefur kannski ekki verið mjög mikil. Þess vegna fagna ég því að sjá í skýrslunni að aukinn þungi er settur í samstarf um öryggis- og varnarmál

Það er mikilvægt að Ísland taki virkan þátt í öndvegissetrum Atlantshafsbandalagsins og sérstaklega er tekið til öndvegisseturs um netöryggi í Tallinn og öndvegisseturs um fjölþáttaógnir sem staðsett er í Helsinki. Ég held að þarna getum við Íslendingar eflaust haft ýmislegt fram að færa. Við eigum öflugt fólk í þekkingu og vísindum og kannski ættum við að reyna að marka okkur sérstöðu í öryggis- og varnarmálum á þessum sviðum þó að við höldum fast í það að vera herlaus þjóð. Virðulegi forseti. Í haust tekur Ísland við formennsku í Evrópuráðinu. Í því felst gríðarleg ábyrgð enda áskoranirnar sem lúta að mannréttindamálum og pólitísku ástandi í Evrópu miklar.

held að við höfum margt fram að færa varðandi alla þessa þætti en í formennsku munum við eflaust líka þurfa að standa í stafni og standa uppi í hárinu á þeim

hvernig það mun bitna á álfunni og mögulega heiminum. Þá hef ég að sjálfsögðu mestar áhyggjur af því að hækkandi verð á alþjóðamörkuðum muni koma verst niður á þeim sem verst hafa það. Við þurfum að huga að því hér innan lands, við þurfum að huga að því að hafa góða yfirsýn yfir það hvernig hlutirnir eru að breytast efnahagslega.

Ljóst er að olíuverð hefur hækkað gríðarlega og nú eru olíuframleiðsluríkin að reyna að bregðast við því á einhvern hátt. Það sýnir auðvitað mikilvægi þess að við vinnum áfram að sjálfbærni en hugum líka að því hvar við getum aðstoðað aðrar þjóðir við það að nýta endurnýjanlega orku og reyna smátt og smátt að draga úr þeim kvöðum sem eru á okkur varðandi jarðefnaeldsneytið. Ég er stoltur yfir því að sjá það, frú forseti, að við Íslendingar tökum virkan þátt í því að standa gegn

eru að stíga fram og hætta starfsemi sinni í Rússlandi í mótmælaskyni, jafnvel fyrirtæki sem þessar efnahagsþvinganir sem settar hafa verið á, þó að þær séu miklar, beinast raunverulega ekki að. Þetta eru bara aðilar sem treysta á hinn frjálsa markað, treysta á lýðræðið, treysta á mannréttindi, treysta á að geta flutt sína vöru, standa fyrir það að ekki sé verið að vaða með yfirgangi yfir frjálsa og fullvalda þjóð sem Úkraína er. Þetta finnst mér sögulegt og jákvætt og ánægjulegt að tilheyra

flutningafyrirtækið Mærsk í Danmörku sem ég held að sé eitt stærsta flutningafyrirtæki í heimi. Mærsk sagði: Við erum tilbúin til að flytja lyf nauðsynjar en annað erum við ekki tilbúin til að flytja til Rússlands. Þetta eru stórar ákvarðanir og hafa vonandi þau áhrif að yfirvöld í Rússlandi hugsi sig tvisvar um.

Þegar við horfum til varna hér á landi höfum við verið með loftrýmisgæslu vinaþjóða hér sem Íslendingum eru eflaust vel kunnug. Portúgalir eru að sinna þeirri loftrýmisgæslu í dag og mér skilst að þeirra tími hér nái til enda mánaðarins. Ég velti fyrir mér hvort ástandið sem upp er komið í öryggismálum í Evrópu kalli á aukna viðveru í Keflavík

Við vitum einnig að við viljum tryggja varnir okkar og sýna, ásamt vinaþjóðum og öðrum þjóðum í NATO, að hér séu virkar varnir til staðar. Því beini ég því til ráðherrans, ef hún hefur tök á að koma aðeins inn á það. Það er af mörgu að taka í skýrslunni. Eitt af því sem ég myndi vilja fá ítarlegri umfjöllun um er þetta mikla vísindasamstarf sem við eigum við aðrar þjóðir á mjög breiðum grundvelli. í mjög þéttu vísindastarfi um allan heim og þar höfum við mikið fram að færa, tel ég, á mjög mörgum sviðum. Okkur tókst vel að takast á við Covid miðað við margar aðrar þjóðir. Þar eigum við gríðarlega öflugt fólk á sviði vísinda sem aðstoðaði land og þjóð í þeim hremmingum. Nú þarf að fara að velta fyrir sér hvernig við komum til með að efla samstarf á milli landa til að vera klár ef og þegar annar heimsfaraldur skellur á. Það er ekki ólíklegt að við höfum margt fram að færa í þeim efnum.

betri umræðu í samfélaginu að auki. Þetta er gríðarlega mikilvægur málaflokkur, snertir alla þætti daglegs lífs á Íslandi

vera í virkum samskiptum við vinaþjóðir okkar og bandalög, bæði á sviði öryggismála en ekki síst á sviði viðskipta. Það verður áhugavert að sjá hvort okkur takist ekki að efla utanríkismálin

Hv. þingmaður nefndi hér hverjir eru að taka afstöðu með Úkraínu og með vina- og bandalagsþjóðum og það að stórfyrirtæki séu að stíga upp og gera hið sama. Ég er sammála hv. þingmanni að það er gott að sjá að fyrirtæki taki stöðu í baráttu sem snýst í raun að hluta til einfaldlega um að alþjóðalög séu virt og leikreglur almennt séu virtar, vegna þess að allt sem við kostum til að verja það kerfi er þegar öllu er á botninn hvolft ódýrt í samanburði við það að horfa á slíkt kerfi hrynja eða laskast mjög verulega. En ég held líka að annar angi af þessu sé að samfélagsábyrgð sé einfaldlega að verða betri „bisness“, en ég má ekki sletta, það skiptir máli í viðskiptum, það skiptir meira og meira máli í viðskiptum að sýna samfélagsábyrgð í verki og ég held að það sé líka hluti af ákvarðanatöku þessara fyrirtækja og það er gott. Varðandi viðveru

mat á því geti leitt til frekari viðveru en slík ákvörðun hefur ekki verið tekin. Ég tek undir með hv. þingmanni í umræðu hans af miklum þunga hér um netöryggismál sem er risastórt mál vegna þess að þær miklu tækniframfarir sem við höfum farið í gegnum hafa einfaldlega leitt til þess að vídd

Það er einmitt þetta með samfélagslegu ábyrgðina. Það er eitthvað sem við Íslendingar erum svo sannarlega búin að vera að reyna að innleiða í fyrirtækjakúltúr hér á landi og við erum kannski komin á þann stað að það er eiginlega bara orðið krafa þeirra sem versla við fyrirtæki að fyrirtækið sýni samfélagslega ábyrgð. Vegna þess að eitt af okkar áherslumálum í formennskunni í Evrópuráðinu er jafnrétti og staða kynjanna þá höfum við ýmislegt fram að færa á þeim vettvangi og það snýr ekki síður að samfélagslegri ábyrgð. Varðandi viðveru á Keflavíkurflugvelli þá þakka ég svarið og er þess fullviss að það er verið að skoða alla þessa þætti frá öllum mögulegum sjónarhornum á þessum tímapunkti. Hvort það verði viðvarandi starfsemi eða hvort menn munu þétta að einhverju leyti loftrýmisgæslu vinaþjóða sem hingað koma á eftir að koma í ljós. En það myndi ekki koma mér á óvart ef svo væri, það myndi alls ekki koma mér á óvart. Við höfum auðvitað og höfðum hér varnarlið til 2006 af ástæðu.

Já, virðulegi forseti, ég er mikilvægt að koma strax í upphafi fram þökkum til utanríkisþjónustunnar sem að mínu mati hefur staðið sig vel, allt starfsfólk þjónustunnar og okkar tengiliðir víða um heim við að sinna ekki síst mismunandi þörfum, bæði borgaranna okkar sem eru víða og þeirri þjónustu sem við þurfum að halda uppi gagnvart þeim en líka gagnvart fyrirtækjum og ekki síður því að fylgja eftir okkar stefnu

og í þágu ábyrgrar stefnu með því að standa með öðrum þjóðum sem eru að berjast fyrir tilvist sinni eins og Úkraína er að gera. En ég verð að segja eftir að hafa rennt yfir þessa skýrslu í gærkvöldi að þetta er góð samantekt á því sem er búið að gera. Þetta er aðgengilegt fyrir okkur þingmenn og ég hvet landsmenn líka alla til þess að fletta upp í þessu, það er margt áhugavert að gerast en ég greini samt ekki

ekkert mat lagt fram fyrir utanríkismálanefnd, ekkert samtal við þjóðina um að þetta mat liggi til grundvallar og þetta er eina harða pólitíska stefnan sem maður getur fundið í stjórnarsáttmálanum.

Þá hefur sem betur fer samstaðan og samvinnan þvert yfir Evrópu dýpkað og aukist og leitt af sér þetta mesta friðartímabil sem við höfum upplifað. Þau gildi hafa styrkst og nærst sem við Íslendingar viljum standa vörð um og það eru lýðræði,

þá hefur ekkert verið endilega mjög töff eða smart að ræða um varnar- og öryggismál en það er kominn tími til. En við höfum ekki fengið þetta frumkvæði frá ríkisstjórninni.

Ég vil draga fram nokkur atriði. Það er auðvitað mikilvægt að styrkja pólitíska og efnahagslega stöðu Íslands í Evrópu.

eins og Asíu og þau eru að einblína meira á aukin umsvif Kína, til að mynda í Suður-Kínahafi. Danir hafa þvert á flokka sett fram stefnubreytingu í dönskum öryggismálum, annars vegar með stórauknum útgjöldum til varnarmála og hins vegar með því að falla frá fyrirvara þeirra gagnvart ESB um varnarmál samþykki danska þjóðin það í þjóðaratkvæðagreiðslu sem verður núna í byrjun sumars en allir flokkar hafa samþykkt að setja þetta fram þannig. Þjóðverjar eins og við þekkjum hafa einnig gjörbreytt áherslum sínum og framlagi til varnarmála í álfunni. Finnar og Svíar eru líka að hugsa sér til hreyfings og þar hafa systurflokkar Vinstri grænna kúvent í afstöðu sinni af því þeir eru með öryggi hagsmuna í húfi. Hér má ekki ræða þetta,

Þetta leiðir til þess að ríkisstjórninni verður fyrir vikið stefnulaus í öryggis- og varnarmálum hvað þetta varðar ef ekki má ræða NATO, ef ekki má ræða aukna þátttöku okkar á þeim vettvangi eða ræða það hvort við eigum að koma

Við teljum að aukið viðskiptafrelsi og aðgangur að mörkuðum styðji við efnahagslegt öryggi Íslands sem og almennt öryggi landsins. Heimsmyndin er nú gjörbreytt. Togstreita er milli Kína og Bandaríkjanna og ekki líkur á að hún minnki á næstu árum. Viðskiptaþvinganir eru líklegri til að verða algengari og þeim beitt í meira mæli en áður.

Við stöndum andspænis nýjum áskorunum, annars konar valdahlutföllum í heiminum og vaxandi þörf lýðræðisþjóða fyrir samvinnu, ekki einungis um hervarnir heldur einnig um grunngildi, menningu, viðskipti og efnahag. Viðbrögð okkar við stríðinu í Úkraínu eiga því ekki að einskorðast við daginn í dag. Við þurfum að horfa fram í tímann. Við þurfum að meta stöðu Íslands í nýju ljósi og tryggja framtíðarhagsmuni landsins á öllum sviðum.

Eftir síðari heimsstyrjöld gerðu lýðræðisþjóðirnar sér grein fyrir því að útilokað væri að tryggja frið og öryggi með hervörnum einum saman. einum saman. Aukið viðskiptafrelsi, vaxandi hagsæld og sömu leikreglur fyrir alla hefðu jafn mikla þýðingu til að ná því markmiði um frið og öryggi í Evrópu.

Metnaðurinn hjá ríkisstjórninni varðandi þessi mál og að taka þau föstum tökum er ekki mikill og er í rauninni að verða hættulegur ef þau ætla ekki að hafa betur augun á boltanum. Ég vil einblína á Evrópusamstarfið, þetta stærsta og árangursríkasta friðarverkefni sögunnar, virðulegur forseti. Það eru hagnýt rök ein og sér fyrir fullri aðild að ESB að friður hafi varað svona lengi í álfunni. Hér yrði meiri stöðugleiki og við fengum jafnframt aðgang að stærri markaði, hvort sem það er á sviðum viðskipta eða peningamála. Við fengjum aukinn stuðning til að bæta lífsgæði og lífskjör og hefðum loks eitthvað um málin að segja. Með auknum stöðugleika yrði létt undir með fjölskyldum og fyrirtækjum sem stöðugt þurfa að hafa áhyggjur af gengissveiflum og verðbólguskotum. Auðvitað yrðum við ekki laus við öll vandamál en vandamálin yrðu önnur og þau yrði miklu viðráðanlegri en nú, sama hvert er litið. Þess vegna er að mínu mati óábyrgt að stinga höfðinu í sandinn og útiloka þá kosti sem gætu bætt íslenskt samfélag, ekki síst nú þegar við sjáum aukinn stuðning almennings, þegar um helmingur þjóðarinnar er fylgjandi fullri aðild að Evrópusambandinu og fólk vill bara einfaldlega koma með þessa tillögu til ríkisstjórnarinnar. Hvað með að láta þetta í hendur þjóðarinnar? Leyfa henni að ráða svolítið um sína framtíð. Þetta kallar auðvitað á aukið samráð við þjóðina og að leyfa henni að hafa eitthvað um málið að segja, treysta henni til að segja ykkur hver næstu skref eiga að vera. En rökin eru ekki bara hagnýt, virðulegi forseti, eins umfangsmikil og þau hagnýtu rök eru samt sem áður. Þetta snýst líka um mikilvægi þess að Ísland verði hluti af stærra samfélagi sem stendur vörð um frið og mannréttindi, samfélag þar sem frjálslyndið er í hávegum haft og lýðræðið fær að njóta sín, sem er ekki sjálfsagt í heiminum eins og við upplifum núna svo rækilega.

og gríðarlega þýðingarmikið til að fólk sjái líka samhengi hlutanna. Við höfum verið að ræða húsnæðismál. Það er ekki eðlilegt að vera alltaf með miklu hærri vexti hér heldur en annars staðar í Evrópusambandinu. En það er svo gríðarlega mikilvægt að ræða þessa fallegu hugmyndafræði sem er á bak við Evrópusambandið sjálft. Það er ekki hægt að andmæla því að Evrópusambandið er einfaldlega það bandalag sem beitir sér hvað harðast fyrir mannréttindum, friði og frjálslyndu lýðræði í heiminum og það er ekki sjálfgefið. Þá er ótalið hversu nauðsynlegt sambandið er í umhverfis- og loftslagsmálum. Það rekur svolítið ríkisstjórnina íslensku áfram.

Sama hvað um ræðir þá leiðir Evrópusambandið lestina í átt að bættum heimi. Ef við eigum erfitt með að samþykkja það getum við horft til allra þeirra umbótamála sem hafa borist hingað frá Evrópu og hefðu seint orðið að veruleika nema í gegnum samstarf okkar á sviði Evrópumála. Þess vegna eigum við að taka næsta skref og fara alla leið. Við eigum að taka fullan þátt í þessari vegferð Evrópusambandsins og hjálpa meira til í baráttunni fyrir mannréttindum og hjálpa meira til í átt að bættum lífskjörum allra sem búa í álfunni. Ef menn treysta sér ekki til þess leyfið þá einfaldlega þjóðinni að taka þetta skref og meta það sjálf. Með fullri aðild getur Ísland orðið þjóð meðal þjóða, tryggt eiginhagsmuni og í senn beitt rödd sinni til að hjálpa öðrum þjóðum. Með virkari þátttöku í Evrópusamstarfinu getum við tekið sterkari afstöðu með friði og frjálslyndi og um leið skapað betri lífskjör. Við megum nefnilega ekki gleyma því að Evrópusambandið er í grunninn friðarsamband. Það var beinlínis stofnað til að koma í veg fyrir fleiri heimsstyrjaldir og þær hörmungar sem Evrópubúar upplifðu allt of oft áratugina og aldirnar þar á undan. Í Evrópusambandinu sannast hversu samofið viðskiptasamstarf, viðskiptafrelsi, opinn markaður og frjáls för fólks er varnarsamstarfi. Hervarnir og viðskiptafrelsi, þetta mikla svigrúm sem við fáum í gegnum ESB, eru tvær hliðar á sama peningi. Evrópusamstarfið bindur saman efnahagslega og pólitíska hvata með það að markmiði að tryggja og viðhalda friði í Evrópu sem er æðsta markmið þess. Hvers vegna þá að útiloka frekari þátttöku okkar á þessu sviði þegar kostirnir eru svo augljósir? Eigum við a.m.k. ekki að láta fara fram almennilegt hagsmunamat þegar kemur að þessu?

og m.a. á grundvelli stefna. Við erum með þjóðaröryggisstefnu, norðurslóðastefnu, þróunarsamvinnustefnu, utanríkisviðskiptastefnu og í yfirferðinni í skýrslunni eru atriði sem byggjast á þeim stefnum.

Hv. þingmaður nefnir talsvert að það sé bannað að tala um NATO en ég er ekki alveg sammála því. Ég er sjálf alltaf að tala um Atlantshafsbandalagið

vinna eftir þjóðaröryggisstefnu og taka þátt sem leiðtogi ríkis sem er hluti af Atlantshafsbandalaginu þrátt fyrir stefnu síns flokks. Ég er ósammála því að við séum stefnulaus í öryggis- og varnarmálum vegna þess að þjóðaröryggisstefnan er mjög skýr.

og ég held að hluti af ástæðunni fyrir því að Evrópusambandsflokkar hér hafi ekki verið að ræða neitt of mikið um Evrópusambandið sé að það hefur ekki verið mikil stemning fyrir

gæta ýtrustu hagsmuna eða skoða og meta þá hagsmuni sem við þurfum að láta fara yfir. Það er af því að það er einfaldlega erfitt fyrir forystuflokkinn í ríkisstjórn að ræða um varnarsamninginn, að ræða um NATO. Ég verð að hvetja hæstv. ráðherra sem fulltrúa Sjálfstæðisflokksins til að halda vel utan um þessi mál. Það er bara þannig að við erum ekki einu sinni búin að sjá uppfærslu á þjóðaröryggisstefnunni sem átti að uppfæra í fyrra. Er það tilviljun að henni er ekki sinnt betur, þjóðaröryggisstefnunni sem ríkisstjórnin skýlir sér á bak við, að það er ekki einu sinni búið að uppfæra hana þótt það hafi átt að vera búið að gera það?

að við eigum ekki að uppfæra samninginn? Því að sú uppfærsla sem hefur verið byggist auðvitað á grunni varnarsamningsins. Það er mikilvægt að hafa í huga.

get ég náttúrlega með engu móti verið sammála því að ekki sé verið að gæta ýtrustu hagsmuna eða öryggis þjóðarinnar í okkar starfi, vinnu eða mati.

flokkar með skýra sýn eiga að tala um þá sýn, en það er ekki hlutverk ríkisstjórnar að sannfæra þjóðina um Evrópusambandsaðild vegna þess að það er ekki stefna núverandi ríkisstjórnar. Varðandi varnarsamninginn er þar mikið svigrúm til þess að taka ákvarðanir og bæði auka viðveru og annað slíkt. Ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni og því sem ég hef áður heyrt hana segja. Það er kalt hagsmunamat hvað þurfi til á hverjum tíma á öryggissvæðinu í Keflavík, um viðveru, eftirlit, viðbúnað og annað slíkt. Það er síðan háð samþykki utanríkisráðuneytisins þegar til þess kemur

Virðulegi forseti. Allt öryggisumhverfi heimsins er algerlega breytt, hvort sem okkur líkar það betur eða verr, og það verður að taka upp virkt samtal við þann aðila sem hefur skuldbundið sig til þess að tryggja ytri varnir okkar, ríkisins, íslensku þjóðarinnar. Þetta samtal hlýtur að taka mið af atburðum síðustu vikna og hagsmunamat okkar hlýtur að taka mið af því sem er búið að gerast. gerast. Þess vegna verðum við að fara í það að meta og ræða við Bandaríkin um að taka upp samninginn og tryggja öryggi okkar og varnir. Við hljótum að gera það. Við hljótum líka að meta aðstæður þegar Evrópusambandið er í auknum mæli að taka meira til sín af varnar- og öryggismálum álfunnar. Hvað eru Danir að gera? Þeir hafa áttað sig á því að þetta úrelta ákvæði þeirra um að sitja ekki við borðið þegar verið er að ræða varnarmál gengur ekki. Það er andstætt hagsmunum dönsku þjóðarinnar. Þess vegna eru allir flokkar að berjast fyrir því að það verði samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni að afnema þann fyrirvara, af því að þeir telja betra að vera við borðið. Og þess vegna spyr ég — eða það er erfitt fyrir ráðherra að svara núna og því ekki sanngjarnt af mér að spyrja ráðherra. En þess vegna segi ég bara: Það er betra fyrir okkur Íslendinga

þegar kemur að því að Evrópusambandið fari í auknum mæli að ákvarða um öryggis- og varnarmál álfunnar. Eigum við að ræða norðurslóðir? Eigum við að gera það?

við Íslendingar, en við erum enn sterkari þegar við erum saman og sýnum samstöðu með öðrum þjóðum. Það eigum við að gera og það gerum við best með því að vera aðilar að Evrópusambandinu.

að eiga í þéttu samstarfi við Rússland. Skiljanlega er það borin von að stefna bandalagsins geti byggst á slíku samstarfi. Fjölþáttaógnir, netárásir, þróun kjarnavopna og mikil framþróun í eldflaugatækni Rússa, sem við höfum lesið um í fréttum á undanförnum árum, eru m.a. þættir sem kalla eftir nýrri grunnstefnu fyrir NATO.

Árásarstríð rússneskra stjórnvalda í Úkraínu, þær hörmungar sem það hefur fært yfir úkraínsku þjóðina, mun örugglega hafa áhrif á nýja grunnstefnu. Það má einnig reikna með að áherslan verði meiri á loftslagsmál í nýrri stefnu.

Öryggis- og orkumál í heiminum, og ekki síst í Evrópu, munu að mínu viti hafa mikil áhrif á hina pólitísku umræðu á næstu árum enda þessi tvö málefni bundin sterkum böndum.

En betur má ef duga skal og kallað verður eftir því að áherslan á konur, frið og öryggi, sem er stefnan sem við höfum verið að fylgja, komi sterkt inn í grunnstefnu bandalagsins til 2030.

Ég minntist áðan á öryggisstefnu fyrir Evrópu og orkustefnu, þessi gríðarlega tengdu mál. Það er nú þannig að olíuöldin hefur ráðið för síðustu 150 árin í heiminum. Heimssagan hefur að mörgu leyti verið skrifuð í kringum olíuöldina. Það er jú alltaf orkan sem knýr samfélögin og hefur gríðarleg áhrif á heimspólitík.

að stefna stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum, sem mótuð er af almannavarna- og öryggismálaráði, sé hluti af þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland og þar verði tekið mið af ógnum sem tengjast loftslagsbreytingum, náttúruhamförum, fæðu- og matvælaöryggi, heilbrigðisöryggi og farsóttum.

og það er að Ísland vinni að því að efla vöktun og tryggja betur öryggi í samgöngum á hafi og í lofti, m.a. með bættum fjarskiptum og aukinni útbreiðslu gervihnattakerfa, t.d. vegna gervihnattaleiðsögu. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt varðandi leit og björgun og bara almennt um fjarskipti á norðurslóðum og vöktun á samgöngum og séu gríðarlegir möguleikar, hvort sem er á Íslandi og þá sérstaklega á Grænlandi, tengdir því og auðvitað á öllum norðurslóðum. Síðan er það þessi punktur að gæta öryggishagsmuna á norðurslóðum á borgaralegum forsendum, á grundvelli þjóðaröryggisstefnunnar, að vakta vel þróun í öryggismálum í samráði við önnur Norðurlönd og bandalagsríki okkar í NATO, mæla gegn hervæðingu og vinna markvisst að því að viðhalda friði og stöðugleika á svæðinu.

þekkingu á varnar- og öryggismálum og af því að hann kom inn á NATO, það stendur líka í skýrslunni sem við erum að ræða, langar mig að spyrja hv. þingmann hvort hann sjái fyrir sér — í ljósi þess að

Hinn hornsteinninn er að sjálfsögðu aðildin að NATO en varnarsamningurinn er tvíhliða og hann er við Bandaríkin. Hann er frá 1951 og hefur ekki verið tekinn upp

hann taki til netöryggis eða netárása. Það er ekki skýrt í samningum hversu langan tíma Bandaríkjamenn ætla að gefa sér til að bregðast við kalli okkar um aðstoð til þess að verja okkur.

svona almennt séð frá 1951 og í gegnum söguna. Þetta er dýrmætt samstarf. Þetta er mikilvægt samstarf fyrir okkur. Við verðum að rækta það en ég tel einboðið

auka starfsemina, sinna viðhaldi og byggja upp þjónustuna eins og loftvarnakerfið og ratsjárstöðvarnar. Það hefur verið mikið í gangi. Síðan erum við að fjölga borgaralegum sérfræðingum sem starfa fyrir NATO

En hvað um það. Það er margt athyglisvert í þessari skýrslu sem er sérstaklega gott fyrir okkur sem komum ný inn á þing að fá yfirgripsmikla yfirsýn yfir allt það starf sem utanríkisþjónustan

og hafa net fólks úti um allan heim sem aðstoðar og sinnir hlutum fyrir Ísland þegar hlutir koma upp.

Við höfum líka séð núna á undanförnum mánuðum hvernig borgaraþjónustan hefur komið inn í tengslum við Afganistan og nú síðast Úkraínu.

Þar eru það sendiráðin og kjörræðismennirnir sem gegna mikilvægu hlutverki. Þar langar mig að hvetja hæstv. ráðherra að leggja vinnu í það að auka net kjörræðismanna um heim allan, sér í lagi þó í Afríku

Það er líka mikilvægt að hafa í huga að hluti af utanríkisþjónustunni sinnir líka viðskiptatengslum úti um allan heim. enn þá svolítið sá bragur á því sem maður les að helstu tengslin eru þar sem við erum að selja fiskinn. Við þurfum virkilega að opna á þau, hugsa sérstaklega um skapandi greinar og hugverkaiðnaðinn og hvar við þurfum að styðja við bakið á fyrirtækjum, einstaklingum, frumkvöðlum og öðrum sem eru að leita sér að viðskiptatengslum á því sviði. Stór hluti þess sem ráðuneytið gerir,

að gera það sem við verðum að vera að gera, sem er að styðja við þau lönd sem eru ekki komin eins langt í þróunarmálum og styðja þau sérstaklega með þeirri sérþekkingu sem við höfum.

Fyrir okkur sem höfum lengi verið í þróunarsamvinnu er það öfug þróun miðað við það sem maður sér önnur lönd reyna að gera. Þau eru að reyna að fara meira í gegnum félagasamtök og minna í tvíhliða Það er eitthvað sem við þurfum að skoða en tekur tíma að breyta og það er hægt að vinna í því.

Þá þótti mér sérstaklega sorglegt að lesa að ekki hefðu verið neinar umsóknir um frumkvöðlafjármagn í tengslum við það að tengja frumkvöðla við þróunarstarf. Kannski þurfum við að vinna saman í því að bæta það. lokum varðandi þróunarsamvinnuna. Við höfum verið að vinna okkur hægt og rólega upp í því hversu mörg prósent af vergri landsframleiðslu við veitum til

við vitum einnig að þúsundir Úkraínumanna munu líklega koma hingað til lands næstu vikur og mánuði

hafa loftslagsmálin og aukin átök orsakað það að við þurfum líka að beina sjónum að neyðaraðstoðinni. Þar erum við Íslendingar dugleg að setja peninga þegar þarf. Kannski eigum við ekki nógu mikla peninga til að setja í allt, okkur finnst okkar litla eina milljón dollara vera lítið hlutfall þegar verið er að biðja um 1,2 milljarða dollara. En En ef rétt er farið með þá peninga og réttir aðilar valdir þá nýtast þeir peningar sérstaklega vel. Þar er einnig mikilvægt að gera, eins og hæstv. ráðherra hefur gert núna í Úkraínumálinu, að veita fjármagn strax og fljótt, því að þegar kemur að neyðaraðstoðinni þurfum við að gera hlutina fljótt. Það eru líka aukin tækifæri þegar kemur að neyðaraðstoð og mannúðaraðstoð að auka samstarfið við aðrar Evrópuþjóðir á því sviði, svokallað almannavarnasamstarf Evrópusambandsins og, ef ég man rétt, 17 annarra þjóða, sem er nokkuð sem við Íslendingar höfum nýtt okkur

í gegnum þetta prógramm og sjálfur hef ég verið á því sem kallaðist í gamla daga skrá friðargæslunnar.

Ef við tökum öll þessi fallegu orð er nefnilega málið að þarna felast stór tækifæri fyrir Ísland. Við erum þjóð sem notar sjálfbæra orku. Við erum þjóð þar sem nýsköpun á þessu sviði hefur verið sterk. Við erum þjóð sem fær hingað til lands fjölda

Og ef hugsað er stórt og unnið saman þvert á þessi ráðuneyti þá tel ég að hægt sé að koma á fót á Íslandi alþjóðlegri þekkingar- og nýsköpunarmiðstöð á sviði loftslags- og umhverfismála, miðstöð sem byggi á þeim grunni sem t.d. er í GRÓ-setrunum, byggi á þeirri þekkingu sem hér er, byggi á því frábæra frumkvöðlasamfélagi sem hér er. er. Það þarf ekki að kosta svo mikinn pening að byggja upp svona þekkingar- og nýsköpunarmiðstöð vegna þess að fjármagnið á þessu sviði er ansi mikið úti um allan heim og það er hægt að laða stóran hluta af því fjármagni til Íslands og þar með ávaxta það litla fjármagn sem þarf til að setja í svona setur og fá það margfalt til baka á stuttum tíma. Það er eflaust eitthvað í þessari skýrslu sem ég gæti eytt

eftir lestur þessarar skýrslu að koma með hvatningarorð til hæstv. ráðherra um hvar við getum aukið við það góða starf sem við vinnum því að það er nóg af öðru fólki hér búið að benda á á hvar við ættum ekki að vera að gera eitthvað. það virka samstarf sem hefur verið milli ráðherra og ráðuneytisins og utanríkismálanefndar sérstaklega á síðustu vikum en líka fyrir þann tíma. Það er þannig sem við vinnum saman.

kannski aldrei og kannski mjög seint tekið ákvörðun um að taka af skarið og prófa það. Við gerðum það og það hefur gengið vel og nú eru stærri ríki, með miklu meira fjármagn, að koma og gera það sama til að hjálpa samfélaginu að hjálpa sér sjálfu. Ég er algerlega sammála hv. þingmanni þegar kemur að því að gleyma ekki öðrum svæðum. Þetta snýst ekki um að velja á milli

hægt og rólega. Við erum búin að heyra það í þróunarsamvinnunefnd hversu vel hlutirnir færast þar áfram yfir í að gera rammasamninga og annað slíkt. Ég tel það mjög af hinu góða.

Virðulegi forseti. Það er ástæða til að hrósa hæstv. utanríkisráðherra fyrir skýra og greinargóða skýrslu og yfirferð. Vinnubrögð utanríkisþjónustunnar eru til fyrirmyndar að vanda. Viðfangsefni utanríkisþjónustunnar eru víðfeðm og af nógu er að taka við lestur skýrslunnar. Hún ber þess auðvitað einhver merki að vera að miklu leyti undirbúin áður en Pútín réðst inn í Úkraínu fyrir aðeins örfáum dögum síðan. Innrásin hefur auðvitað verið allsráðandi í umræðu um alþjóðamálin síðan og lestur skýrslunnar vekur mann til umhugsunar um hversu mikið getur breyst á örskömmum tíma. Allt er í heiminum hverfult, kvað skáldið. Fyrst ég er byrjuð að ræða stríðsátök er viðeigandi að byrja á öryggis- og varnarmálunum. Eins og lýst er í skýrslunni eru hornsteinar öryggis og varna Íslands annars vegar aðildin að NATO og hins vegar varnarsamningurinn við Bandaríkin. Atburðarás síðastliðinna daga hefur líka sýnt svart á hvítu mikilvægi þessa. Til þess að tryggja þátttöku og framlag Íslands í þessu varnarsamstarfi þurfum við að tryggja endurnýjun, rekstur og viðhald varnarinnviða okkar og tryggja að hér sé til staðar viðbúnaðargeta í samræmi við skuldbindingar okkar. Nágranna- og samstarfsríki okkar hafa stóraukið útgjöld til öryggis- og varnarmála í takt við aukna spennu og óstöðugleika í umhverfi okkar. Það er því jákvætt að á vakt okkar Sjálfstæðismanna í utanríkisráðuneytinu hafi þessi mál verið tekin alvarlega. Varnarmálaskrifstofa ráðuneytisins hefur verið endurvakin, sérstök deild fjölþáttaógna hefur verið stofnsett og ráðist hefur verið í umtalsverð viðhalds- og endurbótaverkefni á varnarmannvirkjum á öryggissvæðum. Virk þátttaka okkar í varnartengdum verkefnum og viðhald varðarinnviða okkar er sömuleiðis í takt við þjóðaröryggisstefnu okkar sem kveður skýrt á um framlag Íslands til að styðja við öryggis- og varnartengd verkefni. Þar munum við ekki láta okkar eftir liggja. Frá öryggis- og varnarmálum liggur beinast við að fara í norðurslóðamál. Í annað sinn í sögu Norðurskautsráðsins sóttu allir utanríkisráðherrarnir vel heppnaðan fund hér á Íslandi í Hörpu á síðasta ári. Þar var metnaðarfull ráðherrayfirlýsing undirrituð og samkomulag náðist í fyrsta sinn um framtíðarstefnu fyrir norðurslóðir. Óvissa er uppi um áhrif innrásar Rússlands á samskipti Rússlands við Vesturlöndin í norðurslóðamálum en það er næsta víst að rafmögnuð samskiptin smitist þangað. Yfirlýst markmið Íslands og annarra norðurskautsríkja um lágt spennustig á norðurslóðum rímar illa við aukna hernaðaruppbyggingu á svæðinu.

Hins vegar er ljóst að mikið bakslag hefur orðið á sviði þróunarsamvinnu og sums staðar hefur árangur af henni farið aftur um áratugi. Það eru vægast sagt vondar fréttir. Þetta á m.a. við í jafnréttismálum í þróunarríkjum, sérstaklega hvað varðar fjölgun barnahjónabanda og á ótímabærum þungunum táningsstúlkna. Það er þyngra en tárum taki að hugsa til þess og ætti að vera okkur hvatning til að leggja mikla áherslu á slík þróunarsamvinnuverkefni og árangur af þeim. Það er jákvætt að Ísland hafi lagt sitt af mörkum til bóluefnasamstarfs á vegum COVAX og til UNICEF til að tryggja jafnt aðgengi að bóluefnum í þróunarríkjum. Staðreyndin er samt sú að hlutfall fullbólusettra er um 11% í Afríku og hlutfall bólusettra heilbrigðisstarfsmanna í verst settu ríkjunum er skammarlega lágt. Aðgengi heimsins að bóluefnum er sannarlega ekki jafnt og ég hef saknað þess að meira fari fyrir fyrir þeim sjónarmiðum hérlendis, en fókusinn hefur meira verið á átak til að bólusetja almennra borgara með þriðja og fjórða bóluefnaskammti.

Þar er þróunarsamvinnan ekki undanskilin og Ísland fylgist því sérstaklega með stöðu mála hvað varðar réttindi hinsegin fólks í samstarfsríkjum og áhersluríkjum í þróunarsamvinnu. Því miður er víða pottur brotinn og í einu af hverjum þremur ríkjum heims teljast hinsegin sambönd enn glæpur samkvæmt lögum. Víða í Afríku og í Miðausturlöndum er ástandið mjög slæmt að þessu leyti. Hryllingssögur af ofsóknum gegn hinsegin fólki á Gaza-ströndinni, í Úganda eða í Tsjetsjeníu láta engan ósnortinn. Það er skylda okkar að halda því á lofti að mannréttindi eru algild, eiga alltaf við og um alla. Það er því jákvætt að sérstökum fjármunum sé varið í verkefni í þróunarsamvinnu til að styðja við réttindi hinsegin fólks í þróunarríkjum. Ég má til með að fagna því sérstaklega að ungliðaverkefni Sameinuðu þjóðanna verði haldið áfram, en íslensk ungmenni öðlast þar víðtæka reynslu og þekkingu á fjölþjóðlegri þróunarsamvinnu. Þá er frábært að heyra að íslensku GRÓ-skólarnir hafi tekið aftur við sér eftir Covid en skólarnir eru ein af meginstoðum okkar í alþjóðlegri þróunarsamvinnu. Það er gríðarlega mikið virði fólgið í því að efla getu stofnana og einstaklinga í þróunarríkjum á þeim sviðum þar sem Ísland býr yfir sérþekkingu.

Ég fékk tækifæri til að kynnast landinu og verkefnum þar vel og er þess fullviss að sérþekking okkar muni þær nýtast sérstaklega vel. Ég vil sömuleiðis hvetja hæstv. ráðherra til að gefa gaum að sjóðnum Þróunarfræ, sem ég veit að hún þekkir, og var komið á fót í samstarfi við nýsköpunarráðuneytið. Ég held að þar geti verið mikil tækifæri í því að efla nýsköpun og þátttöku frumkvöðla- og nýsköpunarfyrirtækja í þróunarsamvinnu en ekki var úthlutað úr sjóðnum á síðasta ári.

og verkefni og viðræður sem þegar eru hafnar eða vonir standa til að hefjist munu krefjast meira erfiðis svo að hægt sé að stækka fríverslunarnetið. Sömuleiðis þarf að uppfæra og nútímavæða gildandi samninga. EFTA-samstarfið stendur frammi fyrir miklum áskorunum en jafnframt tækifærum. Allt bendir til þess að alþjóðlegur vöxtur muni að miklu leyti verða utan Evrópu á næstu árum og því eru opin og frjáls viðskipti gríðarlega mikilvæg fyrir okkur. Það er mikið í húfi fyrir evrópsk fyrirtæki, launþega og neytendur að fá að taka þátt í að njóta ávaxtar þessa vaxtar. Það er ljóst að borgaraþjónustan heldur áfram að standa undir nafni og þjónusta Íslendinga nær og fjær. Það er ánægjulegt að viðskiptavaktin sem var sett á laggirnar vegna heimsfaraldurs sé enn starfrækt. Þannig geta íslensk fyrirtæki leitað til utanríkisþjónustunnar vegna erinda sem þarf að leysa án tafar en íslenska utanríkisþjónustan vakti athygli víða út fyrir landsteinana fyrir lipra og skjóta þjónustu við fólk og fyrirtæki á erfiðum tímum í heimsfaraldri.

Þó svo að heimurinn sé að einhverju leyti að komast í fyrra horf er fjölgun fjarfunda og fækkun ferðalaga opinberra starfsmanna klárlega fagnaðarefni. Fjarfundir geta aldrei komið alveg í staðinn fyrir fundi í raunheimum en þeir eru góð viðbót og stuðla vonandi að færri vinnuferðum til frambúðar. Það er bæði hagkvæmt og umhverfisvænt.

Ég ætla að byrja á því að ræða stöðu flóttamannamála í heiminum. Það hafa aldrei jafn margir verið á flótta í heiminum og í dag. að það séu um 84 milljónir og þeim hefur fjölgað um ríflega 2 milljónir eftir að Pútín réðst inn í Úkraínu. Þessi vandi er víða. Hann er í Evrópu, að sjálfsögðu, og hann er auðvitað að stórum hluta afleiðing stríðsrekstrar, hvort sem það hefur verið í Sýrlandi eða Afganistan eða annars staðar og því miður er ekkert sem bendir til þess að úr honum dragi. Hvers vegna nefni ég þetta núna? Ég nefni það vegna þess að við erum öll, mjög skiljanlega, vakin og sofin yfir ástandinu í Úkraínu sem er hrikalegt. Við erum vakin og sofin yfir því hvað við getum gert til að aðstoða Úkraínumenn og til að koma til hjálpar af því að það er komið stríð í Evrópu, á þröskuldinn heima hjá okkur. Mig langar samt að minna þingheim á að fyrir minna en ári síðan féll stjórnin í Afganistan eftir að hersveitir Bandaríkjamanna og bandamanna innan NATO tóku sig upp og fóru á örstuttum tíma, án þess að það hafi verið undirbúið tilhlýðilega eða þær ráðstafanir gerðar sem hefðu hugsanlega getað komið í veg fyrir valdatöku talíbana. Eftir situr afganska þjóðin, svikin af okkur sem þó vorum að reyna að aðstoða í ein 20 ár. Ábyrgð okkar á ástandinu þar hverfur ekki þrátt fyrir nærtæk og mjög brýn verkefni í okkar eigin heimsálfu, Evrópu. Mig langar fyrst og fremst að beina athyglinni norður á bóginn, að málefnum norðurslóða, í minni stuttu ræðu. Stefna Íslands í málefnum norðurslóða var endurnýjuð á síðasta þingi og samþykkt ítarleg og góð stefna sem er samtvinnuð grundvallarhagsmunum, grundvallarþjóðarhagsmunum og þjóðaröryggishagsmunum Íslands í einu og öllu. Hún byggir á hugsuninni um sjálfbæra þróun, heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, baráttunni gegn loftslagsbreytingum, vernd náttúrunnar, á því að tryggja mannréttindi og ekki síst mannréttindi frumbyggja og velferð þeirra sem búa á norðurslóðum. Norðurskautsráðið er lykilapparat í samskiptum ríkja sem eiga landamæri eða liggja við norðurskautsbauginn. Eins og þingmenn vita þá eiga átta ríki aðild að Norðurskautsráðinu; Norðurlöndin fimm, Kanada, Bandaríkin og Rússland. Ísland fór með formennsku í Norðurskautsráðinu til vorsins 2021 stóð þar farsællega fyrir formennskunni þrátt fyrir ýmsar hömlur, fyrst og fremst vegna heimsfaraldurs. Nú hafa stjórnvöld í Rússlandi

með hvaða hætti það hafi verið rætt af hinum aðildarríkjunum sjö í Norðurskautsráðinu að formennskan sé í höndum Rússa í ljósi innrásarinnar í Úkraínu. í Úkraínu. Norðurskautsráðið og metnaður í samstarfinu á norðurslóðum hefur ætíð byggst á því að það svæði ætti að vera laust við hernað, að það væri í rauninni væri í rauninni svæði þar sem öll samskipti færu fram friðsamlega, þar sem ríki sætu við borðið á jafnréttisgrundvelli. Það er þannig í Norðurskautsráðinu og þess vegna er það mjög mikilvægur samstarfsvettvangur fyrir Ísland.

það skiptir mjög miklu máli að það sé rætt innan Norðurskautsráðsins hvað þessi hörmulegu tíðindi og árásarstríð Pútíns í Úkraínu þýðir innan ráðsins, hvaða áhrif það hefur og hvernig skuli með það fara. Rödd Íslands hefur alltaf verið sterk í Norðurskautsráðinu og ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að þar séum við með vettvang þar sem Ísland getur og hefur beitt sér með mjög afgerandi hætti og tekist vel til. Það er líkt og með setu okkar í mannréttindaráðinu og það gleður mig að sjá hér í skýrslunni að það eigi aftur að sækjast eftir því að sitja í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna árin 2025–2027, af því að við getum markvissum hætti á vettvangi eins og í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna og/eða Norðurskautsráðinu og í raun með miklu veigameiri hætti en við getum gert á ýmsum öðrum sviðum utanríkismálanna. Mér finnst mikilvægt að nota tækifærið hér til að ræða þetta og vekja athygli á þessari stöðu í Norðurskautsráðinu. Það þarf ekki að vera þannig að áhrifin séu bein þarna á milli en við vitum að það hlýtur að hafa áhrif, rétt eins og það hefur áhrif á öll önnur samskipti á milli Evrópuríkja.

Við stöndum frammi fyrir gríðarlegum verkefnum í álfunni. Við stöndum saman um aðildina að Atlantshafsbandalaginu, flestir flokkar á Alþingi.

blákalt mat á þjóðarhagsmunum og öryggishagsmunum Íslands til grundvallar og að við skoðum það með opnum huga og af fullri alvöru að taka upp þráðinn í aðildarviðræðum Íslands að Evrópusambandinu. Þar er annar vettvangur þar sem ríki njóta jafnræðis við borðið þar sem ákvarðanirnar eru teknar. Það skiptir máli og við vitum sem smáþjóð að það skiptir okkur meira máli en nokkuð annað í alþjóðasamstarfi að vera jafnfætis öðrum þjóðum við það borð þar sem verið er að véla um framtíð mannkyns, ætla ég að leyfa mér að segja, hvort sem það er á á vettvangi loftslagssamningsins, innan Evrópusambandsins, innan Norðurskautsráðsins eða á öðrum þeim stað þar sem við beitum okkur af alefli sem ríki. Ég Ég vil einnig nota tækifærið og benda á að innan samstarfsins á norðurslóðum og í Norðurskautsráðinu er unnið í vinnuhópum þar sem sérfræðingar vinna saman. Mig minnir að þetta séu sex sérfræðingahópar sem eru að vinna gríðarlega merkilegt starf og rannsóknir, m.a. á sviði heilbrigðismála, velferðar- og annarra mikilvægra mála á norðurslóðum. Ég hygg að þar sé víða átt átt frumkvæði að ekki bara vísindarannsóknum heldur að stefnumótun sem getur nýst okkur á öðrum sviðum og í öðru samstarfi. Ég þarf ekki að ítreka mikilvægi umhverfismála á norðurslóðum. Eins og allir vita eru norðurslóðir og norðurskautssvæðið svæði þar sem loftslagsbreytinga gætir fyrst og mest. Það var þannig fyrir réttum 25 árum síðan þegar Norðurskautsráðið var að fara af stað þá var talað um það sem einhvern óhugsandi framtíðarmöguleika að sífrerinn í Síberíu og á norðurslóðum gæti byrjað að gefa sig

nefna það fyrst að ekki er ofmælt að þróunin í Afganistan undir lok síðasta sumars sé vægast sagt veruleg vonbrigði og mikið áhyggjuefni.

Varðandi Norðurskautsráðið þá hafa aðildarríki ráðsins, fyrir utan Rússland, gert tímabundið hlé á þátttöku í öllum fundum ráðsins

að aðildarríkin séu sannfærð um gildi Norðurskautsráðsins fyrir samstarf á norðurslóðum og ítreki stuðning við ráðið og starfsemina. Ríkin beri ábyrgð gagnvart íbúum norðurslóða, þar á meðal frumbyggja sem leggi sitt af mörkum og njóti góðs af mikilvægu starfi ráðsins.

úr þessum ræðustóli að gert hafi verið tímabundið hlé á samstarfinu innan Norðurskautsráðsins vegna innrásar Pútíns í Úkraínu. Það er eitthvað sem verður að bregðast við á staðnum og í svona samstarfi.

norðurslóðum að halda því svæði í lágspennu, eins og menn sem hafa áhuga á stríðsfræðum kalla það, og að halda friðsamlegum samskiptum þar. þar. Varðandi Afganistan þá þakka ég hæstv. ráðherra fyrir að ávarpa það líka. Já, það er erfitt að hafa augun á mörgum málum í einu en við megum ekki taka augun af því sem því sem er mikilvægast og við þurfum að sinna áfram þrátt fyrir stríðið í Úkraínu. Það gleður mig að heyra að ráðherrann er líka með augun á Afganistan. Það sem gerist á þessum erfiðu tímum er að myndavélarnar fara bókstaflega allar á sama stað, myndavélar fréttastofanna í heiminum, en það þýðir ekki að það sé ekki í neyð, það séu ekki átök, það sé ekki hungursneyð í öðrum löndum og þar nefni ég Afganistan og Jemen.

stríðið í Úkraínu, og þær vendingar sem af því leiða, þýddi ekkert endilega að hlutverk Evrópusambandsins væri að verða meira. Hvers vegna ætli það sé nú sem Úkraína, Moldóva og Georgía sækja það svona ofboðslega fast að fá aðild að Evrópusambandinu?

ríkin í austri, sem eru berskjölduð fyrir árásargjarnri utanríkisstefnu Rússlandsstjórnar, fái skjól hjá sambandinu? Ætli það sé ekki einmitt vegna þess, virðulegi forseti, að þessar þjóðir og þessir þjóðarleiðtogar átta sig á því að hlutverk Evrópusambandsins er og verður núna mikilvægara en nokkru sinni fyrr í sögunni?

að ríkjasamband sem langflest Evrópuríki tilheyra og sem var beinlínis stofnað til að stuðla að og viðhalda friði í Evrópu — þá fær þetta samband alveg ofboðslega mikilvægt hlutverk og þarf að starfa í samræmi við það.

Þetta raungerðist í fjármálakreppunni og eftirköstum hennar, þetta raungerðist í viðbrögðunum við heimsfaraldri og nú raungerist þetta með mjög afgerandi hætti í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu.

Það hefur meira að segja komið í hlut Evrópusambandsins að senda hergögn til Úkraínu, nokkuð sem hefði þótt óhugsandi fyrir nokkrum mánuðum. Undanfarna daga hafa bæði Olaf Scholz, kanslari Þýskalands, og Emmanuel Macron, forseti Frakklands, talað um að nýtt skeið sé að renna upp í Evrópu sem kalli á meiri samstillingu og samvinnu á vettvangi Evrópusamstarfsins. Þjóðverjar hafa kúvent sinni varnar- og öryggisstefnu og hvatt önnur Evrópuríki til að fylgja því fordæmi. Ég verð að segja að mig grunar að nær allir frjálslyndir og alþjóðlega sinnaðir leiðtogar í Evrópu

og Evrópusambandið hefur sýnt það á síðustu vikum að það hefur alla burði, og samstaðan er þannig innan þess, meðal þessara vestrænu lýðræðisríkja sem deila gildum að svo mörgu leyti, til að þróast í takt við þetta.

þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og langaði bara að bregðast við því sem hann fjallaði þar helst um, sem er hlutverk Evrópusambandsins og orð mín þar. Ég vona að sambandinu gangi sem allra best að ná sínum markmiðum og skil ágætlega og bara nokkuð vel að ríki eins og Úkraína sæki þar um aðild. Það er reyndar mjög langt síðan þau gerðu það og Evrópusambandið hefur ekkert verið mjög virkt í svörum þegar kemur að aðild þeirra að sambandinu. Mín orð sneru að hlutverki þeirra í öryggis- og varnarmálum,

um 80% af umsvifum og fjármagni innan Atlantshafsbandalagsins kemur frá ríkjum sem eru ekki í Evrópusambandinu. Það er mjög eðlilegt að Evrópusambandið endurmeti sína stöðu í þessum málum nú, rétt eins og

bregðast við þessari gríðarlegu ógn við friðinn með skilvirkum en um leið friðsamlegum hætti.

og hefur reyndar alltaf verið brýnt að við ræðum um utanríkismál. Það hefur kannski ekki farið nægilega mikið fyrir því en auðvitað er ástandið núna með þeim hætti að við verðum að ræða þetta mál. Ég ætla að taka undir það sem ég hef heyrt marga þingmenn segja hér

það er mikilvægt að við tölum hátt og skýrt þegar kemur að því að ráðist er inn í annað land, brotin eru alþjóðalög og brotið er á mannréttindum fólks. Við eigum alltaf

á þeim tíma sem ég sæti hér á þingi. Ég hélt reyndar að það væri liðin tíð að við sæjum vopnaða hermenn, skriðdreka, sprengjuárásir og slíkt í Evrópu. Ég bara

ógnum, út af umhverfisöryggismálum, netöryggismálum og öðrum fjölþáttaógnum og frekar þá að stríðsrekstur væri í formi dróna eða eitthvað slíkt. En þessar myndir sem birtast manni núna á hverjum degi eru bara hryllilegar og eitthvað sem ég hélt að við myndum ekki þurfa að upplifa aftur.

aukinni aðstoð. Þau hafa verið að benda okkur á hvað ógnin er mikil því að þau upplifa það auðvitað af nágrönnum sínum og hafa gert í talsverðan tíma.

Sem formaður Íslandsdeildar Norðurlandaráðs átta ég mig mjög vel á mikilvægi þess að við vinnum náið með Norðurlöndum. Þetta eru ríki sem við eigum mjög margt sameiginleg samfélagslega og félagslega en líka út frá öryggishagsmunum. Það var auðvitað svolítið nýtt að við sáum það á Norðurlandaráðsþingi nú í haust

Þá ætla ég að færa mig yfir á norðurslóðir sem eru málaflokkur sem ég held að sé okkur einna mikilvægastur í alþjóðasamhengi. Þarna erum við staðsett á mjög sérstökum stað út frá öryggis- og varnarmálum. Við höfum átt sæti í Norðurslóðaráðinu þar sem við höfum verið við borðið, setið við borðið með sama

það hefur verið þannig að öryggismál hafa ekki verið til umræðu á þessum vettvangi og það er auðvitað af ákveðinni ástæðu. En það hefur ítrekað verið kallað eftir því að finna þurfi einhvern vettvang til að ræða öryggismál á þessum slóðum. Þarna höfum við líka séð Rússa byggja mjög upp herstyrk sinn á norðurslóðum. Þeir hafa verið í töluverðri uppbyggingu og rök þeirra eru þau að þeir séu að gæta landamæra sinna sem eru kannski allt í einu að birtast núna við bráðnun íss.

þá er eðlilegt að við hræðumst og það er alveg eðlilegt að við veltum fyrir okkur: Og hvað með norðurskautið? Hvað gæti mögulega gerst þar?

og orkuskiptin hér á landi og það að við séum svo lánsöm að eiga þess kost að vera algjörlega sjálfbær hvað orku varðar ef við förum alla leið í orkuskiptunum.

orku, gasi, frá Rússlandi og hvað þessi kaup á gasi eru að öllum líkindum einmitt að renna núna inn í hernaðaraðgerðir Pútíns. Maður veltir fyrir sér: Ef þessar þjóðir hefðu gengið lengra

hafa stigið ákveðin skref í því að ætla ekki að láta gas renna núna um Nord Stream 2 leiðsluna og með því draga úr eða stoppa alveg innkaup á gasi frá Rússlandi. Þetta er auðvitað allt of stuttur tími. Ég hélt að ég hefði alla vega 15 mínútur en 10 mínútur eru allt of stuttur tími. Ég vil þá enda á þessu: Lífskjör Íslendinga byggja á frjálsum vöru- og þjónustuviðskiptum.

um hagsmuni Íslands þegar kemur að þessum þáttum. Það þarf ekki að ganga í Evrópusambandið til að eiga gott samstarf við Evrópusambandið og ríki þess. EES-samningurinn skiptir okkur öllu máli en ekki bara bara EES-samningurinn heldur það að vera almennt með það viðhorf að vilja vinna með öðrum ríkjum, vilja eiga frjáls vöru- og þjónustuviðskipti. (Forseti hringir.) Þá ætla ég að enda á því sem ég byrjaði ræðuna á: Við eigum auðvitað alltaf

smæðar okkar. Ef við tökum þetta út frá þeim mælikvarða sem er kannski eðlilegt að gera þegar kemur mjólkurvörunum, sem hlutfall af heildargreiðslumarki, þá fengum við innflutning upp á 8,3% miðað við 1,1% af innflutningi.

Í Lúxemborg 495. Og sömuleiðis ef við berum saman viðskiptanet okkar og Evrópusambandsins er augljóst að það er víðfeðmara. Hér tala menn líka í fullri alvöru um að

frá Rússlandi, 41%. Í ofanálag ákváðu menn, eftir að Pútín var búinn að fara inn í Georgíu, búinn að fara á Krímskaga,

Það er ekki, virðulegur forseti, af því að ég er svo skemmtilegur eða neitt slíkt. Það hefur ekkert með meinta mannkosti mína eða galla að gera. Það er vegna þess að við erum svo framarlega í loftslagsmálum. Við erum búin að fara í gegnum tvö orkuskipti, rafvæðinguna og hitaveituvæðinguna.

Er sérstaklega slæmt ástand í efnahagsmálum í þeim löndum sem eru fyrir utan Evrópusambandið? Er þetta eitthvað hræðilegt í Noregi? Er þetta eitthvað hræðilegt í Sviss? Er þetta eitthvað hræðilegt í Liechtenstein? Er þetta eitthvað hræðilegt í Bretlandi?

og Evrópusambandið — ja, það er sjálfsagt að taka þá umræðu en það er ekki gott fyrir þá sem vilja að Ísland gangi í Evrópusambandið. Síðan mætti nefna margt fleira.

þegar orðið Evrópusambandið er notað í hans munni þá verður andlitið gjarnan svolítið rautt og því fylgir svolítil reiði því að það hefur ekki farið fram hjá neinum hver afstaða hæstv. ráðherra er til Evrópusambandsins, hvorki nú né fyrr. Ég hvet hæstv. ráðherra til að taka sér penna í hönd eða setjast við tölvuna sína, skrifa grein og birta í helstu dagblöðum í Evrópu og tala skýrt fyrir því að það sé ekki viðskiptafrelsi í Evrópu.

að fullyrða þetta við þá, að þeir búi ekki við viðskiptafrelsi, að það sé þannig í Danmörku, það sé þannig í Svíþjóð, það sé þannig í Finnlandi, það sé þannig í Þýskalandi eða Frakklandi eða öllum ríkjum Evrópu að menn búi ekki við viðskiptafrelsi? Þetta er auðvitað málflutningur sem heldur ekki neinu vatni. Það er bara þannig. Þegar við erum að meta aðildina að Evrópusambandinu, og ég get ímyndað mér að hæstv. ráðherrann sé svolítið órólegur núna vegna þess að hann er að sjá það hvernig afstaða landsmanna er að breytast í skoðanakönnunum allhressilega, allhressilega, fléttast öryggis- og varnarmál inn í þetta vegna þess að þjóðir Evrópu eru þarna með samráðsvettvang til þess m.a. að grípa til aðgerða, mjög harkalegra efnahagsráðstafana

Við verðum að tala um mannréttindamál líka í þessu samhengi. Við þurfum að tala um gjaldmiðil. Við þurfum að tala um efnahagsmálin almennt og að nota hitaveituna hér sem einhver sérstök rök fyrir máli sínu og sem einhvers konar punkt gegn Evrópusambandinu er svo langsótt að ég ætla ekki að elta neitt sérstakar ólar við það. Þetta er einfaldlega spurning um alhliða og mjög víðtækt hagsmunamat fyrir þjóðina. (Forseti hringir.) Það getur breyst á hverjum tíma fyrir sig en það er ekkert fráleitt að halda því fram

svarið. Já, auðvitað á hann fundi og hefur átt fundi með helstu ráðamönnum ríkja Evrópu í sinni tíð sem utanríkisráðherra. En það sem ég er kannski að reyna að draga draga fram er að þótt ríkin viti mætavel að um er að ræða bæði skuldbindingar og svo eitthvað sem menn leggja fram, menn fái eitthvað og gefi eitthvað, eins og er alltaf í svona sambandi — svona sambandi — ég held að það sé ekki einhver almenn vitneskja um það í Evrópu, meðal ráðamanna í Evrópu, að það sé ekki viðskiptafrelsi í þessum löndum. Ég held að það segi sig alveg sjálft að það lítur enginn þannig á. Auðvitað er það þannig að þú færir einhverjar fórnir með því að ganga í samband eins og Evrópusambandið en þú færð líka helling í staðinn. Þetta er, eins og ég var að rekja í minni fyrri ræðu, hagsmunamat út frá mörgum mismunandi þáttum og það er ekki hægt að taka út eitthvað eitt afmarkað svið og nota það til að slá allt hitt út af borðinu.

er meiri í þessum löndum, sérstaklega þeim löndum sem standa nær okkur og eru innan sambandsins af því að þau eru með þennan stærri gjaldmiðil. Við þurfum ekkert að fara mjög djúpt ofan í þá umræðu. En af því að við erum að ræða þetta núna í samhengi

Hann vill hins vegar ekki að fara á dýptina í umræðunni. Ég vil fara á dýptina og ég vil ræða alla þætti. Því meira sem ég fæ að ræða þetta, þeim mun betra. Mér finnst alveg einstaklega skemmtilegt að taka þessa umræðu. Að halda því fram að Evrópusambandið hafi einhvern veginn tryggt frið í Evrópu

Samt eru þau ekki í Evrópusambandinu. Það er bara fullkominn misskilningur ef einhver heldur slíku fram. En við eigum að fara á dýptina og við skulum svo sannarlega fara á dýptina þegar kemur að evrunni, gerum það.

sem er samt, að ég tel, eitt lykilatriði í þeirri deilu sem nú er í gangi við Rússa þar sem alþjóðasamfélagið er að reyna að þrýsta á Rússa að

lykilatriði og forgangsmál að styrkja framkvæmd samnings um bann við útbreiðslu kjarnavopna og friðsamlega nýtingu kjarnorku, svokallaðan NPT-samning, sem er, er, verð ég að segja, frú forseti, ekki sá besti. Hann er búinn að vera til dálítið lengi. Það er vegna þess að þessi samningur er því marki brenndur að vera kannski fullmikið á forsendum kjarnorkuvopnaveldanna. Þess vegna hafa friðarsinnar lengi barist fyrir því að

eins og raunin hefur verið hjá kjarnorkuvopnaveldunum fimm sem eru aðilar að NPT-samningnum og stýra þar með rauða þræðinum í afvopnunarumræðu í heiminum. Þau eru náttúrlega á fullu að fjárfesta í uppfærslu á sínum vopnakerfum. Hvað getur litla Ísland gert í þessu? Jú, við getum nýtt okkur það að vera eins og öll önnur ríki, að hafa eina heila rödd á alþjóðasviðinu. Við erum eitt af ríkjum Sameinuðu þjóðanna og við erum því miður eitt af ríkjum NATO. En á þessum vettvangi getum við talað alveg jafn mikið og miklu stærri ríki. Við getum talað fyrir raunverulegri afvopnun sem snýst ekki bara um að ríkin sem eiga kjarnavopn í dag séu svolítið snyrtilegri með það heldur um endanlega útrýmingu þeirra af

annars vegar frumvarp til laga um friðlýsingu Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, sem hv. þm. Jódís Skúladóttir er fyrsti flutningsmaður að, og hins vegar tillögu til þingsályktunar um undirritun og fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum.

Tillagan um að undirrita og fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum var t.d. til umfjöllunar hér á síðasta þingi. Þá barst umsögn frá utanríkisráðuneytinu þar sem kom fram að afstaða Íslands til kjarnavopna sé skýr og feli í sér að stefna skuli að kjarnavopnalausri veröld.

Ráðuneytið telur að samningurinn um bann við kjarnavopnum gangi í berhögg við skuldbindingar Íslands gagnvart Atlantshafsbandalaginu. Ég vona að hv. utanríkismálanefnd leggist vel yfir það hvort það sé virkilega svo að Ísland hafi ekki sjálfdæmi í þessum málum vegna þess að við höfum gengið í Atlantshafsbandalagið, eða hvort við getum sem ríki ríki nýtt fullveldisrétt okkar til að friðlýsa Ísland fyrir kjarnorkuvopnum ef við viljum eða nýtt rétt okkar til að undirrita og fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum, sem 59 ríki hafa gert og er þess vegna orðinn að fullgildum samningi. Það er kannski það sem hefur breyst frá því að utanríkisráðuneytið mótaði sér fyrst afstöðu til þess samnings að fyrir ári komst samningurinn yfir þau mörk að 50 aðildarríki Sameinuðu þjóðanna höfðu fullgilt hann og þar með öðlaðist hann gildi. Þá var NATO búið að tapa slagnum hvað það varðar að kála þessum samningi sem hafði verið planið fram að þeim tímapunkti. Nú er samningurinn orðinn hlutur og þá er þessi harðlína frá hernaðarbandalaginu eitthvað sem ég er ekki viss um að íslensk stjórnvöld þurfi endilega að lepja upp lengur. Svo er reyndar annað sem íslensk stjórnvöld geta gert, sem gengur ekki í berhögg við neinar alþjóðlegar skuldbindingar, og það er að taka alla vega samtalið.

og aðalritari Sameinuðu þjóðanna hefur hvatt ríki til að taka þátt í þessum fyrsta fundi, hvort sem þau geri það sem fullgildir aðilar að samningnum eða sem áheyrnarfulltrúar. Nú langar mig að freista þess hvort ég særi ráðherrann upp í andsvar til að segja mér hvort hún sé ekki til í að endurskoða þá afstöðu sem kom fram í skriflegu svari hér fyrr í vetur, um að Ísland hefði ekki í hyggju að senda áheyrnarfulltrúa á fundinn, sérstaklega í ljósi þess að t.d. Noregur og Þýskaland ætla að gera það. Noregur og Þýskaland hafa sömu þjóðréttarlegu skuldbindingar og Ísland gagnvart Atlantshafsbandalaginu en ætla engu að síður að mæta til fundar til að heyra hvað aðstandendur samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnavopnum hafa fram að færa og hvort hægt sé að leggja eitthvað af mörkum í gegnum það samstarf í átt að kjarnorkuvopnalausri veröld sem ekki er hægt á öðrum vettvangi, eins og t.d. varðandi NPT-samninginn sem Ísland hefur sett allan fókus á til þessa.

Í mínum huga er grundvallaratriði hvað varðar afstöðu til samnings um allsherjarbann við kjarnorkuvopnum — ekkert þeirra ríkja sem eiga kjarnavopn er eða ætlar sér að verða aðili að samningnum þannig að hann mun

og það er og hefur verið grundvallaratriði í afstöðu íslenskra stjórnvalda. Samtökin sem standa að samningnum nálgast mjög lýðræðisríki þar sem vera má að lýðræðisleg umræða

breyta afstöðu okkar varðandi þátttöku eða sem áheyrnarfulltrúar vegna þess að við stöndum algerlega með

börðust fyrir því að samningurinn myndi líta dagsins ljós og hlutu friðarverðlaun Nóbels fyrir. En nú eru það engin samtök sem standa að þessum samningi heldur Sameinuðu þjóðirnar. Þetta er orðinn samningur Sameinuðu þjóðanna og þar með þyngist nokkuð róður þeirra sem vilja standa gegn samningnum. Það er bara ekki hægt, hann er til. Og hvort hann muni eða muni ekki skila tilætluðum árangri

kjarnorkuríkjum hefur fjölgað á síðustu 50 árum. Það eru ekki bara Rússar sem eru að endurnýja kjarnavopn sín heldur eru Bretar og Frakkar að leggja milljarða í það og Bandaríkjamenn stöðugt að endurnýja sín vopn. Þannig að: Er NPT-samningurinn að skila tilætluðum árangri ef við erum enn með kjarnavopn um allan heim 50 árum eftir að hann tók gildi? gildi? Það mætti alveg segja að svo væri ekki og þess vegna væri ástæða til að hjálpa öðrum átaksverkefnum sem er ætlað að ná álíka árangri.

Þeir hafa ekki sagst ætla að vera meðlimir heldur fylgjast með og mæta á viðburð því að mér skilst að það sé í raun ekkert til sem heitir áheyrnarmeðlimir, að þú sért annaðhvort meðlimur eða, eins og þau hafa fallist á, að mér skilst, að þú mætir á þennan viðburð sem fram undan er.

Þar með talið höfum við talað á þann veg innan Sameinuðu þjóðanna og innan Atlantshafsbandalagsins og við höfum stutt margvíslegar ályktanir sem lúta að þessu markmiði. En að fara í þennan leiðangur án gagnkvæmni og án þess að hafa ríkin með, ég myndi ekki treysta mér til að styðja slíkt.

in accordance with article 8, paragraph 5 of the TPNW.“ ríkjum sem eru í Sameinuðu þjóðunum á að 8. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum býður sérstaklega upp á það að ríki geti mætt sem áheyrnarfulltrúar eins og Noregur og Þýskaland ætla að gera vegna þess að þannig sýnum við móralskan stuðning því verkefni sem við hljótum öll að vera sammála, hvort sem við viljum vera formlega í liði með kjarnorkuveldunum eða ekki. Við hljótum öll að vera sammála um að við þurfum að beita öllum ráðum til að útrýma þessum vopnum. Já, aðalritari Sameinuðu þjóðanna ég hvet ráðherra til að hlusta á hann þó að ekki sé hlustað á mig.

allan tímann og tekið virkan þátt í samtali. Það er alveg ótrúlega dýrmætt nú á þessum tímum að við náum upp þessu samtali, samræðum á þessum lýðræðislega vettvangi sem við erum, um

Ég frétti að ég hefði misst af forvera hennar í starfi, því miður náði ég því ekki, ég var á fundi hér úti, en mér skilst að það hafi verið

Og það er verið að reyna að telja fólki trú um að það ríki ekkert viðskiptafrelsi. Hvers konar orðræða er þetta og orðhengilsháttur? Ég segi

Bretar vildu flytja meira inn af landbúnaðarvörum. Það var sagt nei og á móti var sjávarútvegi fórnað, það þarf bara að tala hreint út um þetta. Ég segi eftir þessa umræðu í dag um utanríkismál að þá er ég hrædd um að samsetning ríkisstjórnarinnar hamli því að við förum í gegnum hið nauðsynlega hagsmunamat sem við þurfum á að halda núna varðandi öryggis- og varnarmál og utanríkismál. Staðan er öll önnur í heiminum í dag en var þegar stjórnarsáttmálinn var gerður, þessi skammsýni stjórnarsáttmáli, sem afgreiðir bara Evrópusambandið út af borðinu án þess að það hafi verið látið fara fram mat. Svo leyfa menn sér að gera það þegar við erum fullir aðilar í 30 ár að innri markaði Evrópusambandsins. Hornsteinar íslenskrar utanríkisstefnu eru annars vegar EES-samningurinn og hins vegar, í varnar- og öryggismálum, NATO og varnarsamningurinn við Bandaríkin. Og er það þannig að við eigum ekki að fara í að meta hagsmuni okkar þannig að við reynum að átta okkur á hvar þeim sé best borgið fyrir okkur á næstu árum og áratugum? Þessi moðsuða sem

er hættulegur. Hann er sérstaklega hættulegur núna á þessum tímum þegar við þurfum að ræða um öryggi okkar og við þurfum að verja landið okkar og beita til þess öllum tiltækum ráðum, þar með talið að meta hvernig við getum orðið enn öflugri innan NATO, þar með talið að meta hvernig við getum virkjað varnarsamninginn þannig að hann verji okkur alla leið og við séum með á hreinu hvernig við verðum varin á erfiðum tímum og síðast en ekki síst hvort hagsmunum okkar, öryggi, viðskiptafrelsi og vörnum sé ekki betur borgið innan Evrópusambandsins sem er núna að taka æ meira til sín á þessu sviði. Er þá ekki betra, enn og aftur, virðulegi forseti, að eiga sæti við borðið eins og við eigum í NATO og hefur skilað okkur góðum árangri? (Forseti hringir.) Ég tel tvímælalaust að við eigum að segja það sama þegar kemur að Evrópusambandinu. Við eigum að fá sæti við borðið og treysta þjóðinni til að fara með okkur í þá vegferð.

forseti. Ég mæli hér fyrir skýrslu Íslandsdeildar NATO-þingsins fyrir árið 2021. Á vettvangi NATO-þingsins árið 2021 bar hæst umræðu um það hvernig takast ætti á við áframhaldandi landfræðilegar og hugmyndafræðilegar áskoranir frá Rússlandi.

Enn fremur jók fangelsun Alexei Navalní, leiðtoga stjórnarandstöðu Rússlands, og brottvísun Rússa á vestrænum stjórnarerindrekum frá Rússlandi á spennuna í alþjóðasamskiptum. Þingmenn lýstu yfir áhyggjum af vaxandi kúgun stjórnvalda og kölluðu eftir áframhaldandi refsiaðgerðum nema stjórnvöld í Moskvu endurskoðuðu stefnu sína og létu af mannréttindabrotum og sniðgöngu á alþjóðaskuldbindingum. Öryggisáskoranir á norðurslóðum fengu aukna athygli á árinu og afgreiddi varnar- og öryggismálanefnd NATO-þingsins skýrslu um málið. Þar kemur fram að NATO leggi aukna áherslu á norðurslóðir og hafi aukið sýnileika sinn og fjölgað heræfingum á svæðinu. Íslandsdeild tók þátt í umræðum um málið og lagði áherslu á aukið mikilvægi norðurslóða, m.a. í ljósi bráðnunar jökla, mikils áhuga Kína og aukinnar hernaðarviðveru Rússa. Þá hafi aukið aðgengi að norðurslóðum ýtt undir áhuga ríkja utan norðurslóða á svæðinu. Í umræðum var áhersla lögð á mikilvægi hlutverks NATO og þörf fyrir stefnu bandalagsins á norðurslóðum í ljósi þróunar alþjóðastjórnmála og sameiginlegs markmiðs aðildarríkjanna um að viðhalda norðurslóðum sem lágspennusvæði. Jafnframt varð mönnum tíðrætt um hvernig styrkja mætti pólitískt samstarf innan Atlantshafsbandalagsins undir merkjum NATO 2030. Samþykkti þingið í tengslum við það verkefni ályktun um stuðning við skuldbindingar NATO um öflugar varnir til ársins 2030. Enn fremur hvatti þingið NATO til þess að uppfæra grunnstefnu sína í ljósi breyttra aðstæðna, þar sem rík áhersla væri lögð á grunngildi lýðræðisins og stofnana þess. Með uppfærðri stefnu væri hægt að bregðast betur við nýjum áskorunum, þar á meðal vaxandi áhrifum Kína og umsvifum Rússlands, auk þess sem í stefnunni fælist tækifæri til að styrkja tengsl bandalagsins og Evrópusambandsins. Einnig samþykkti NATO-þingið á árinu ályktun þar sem NATO er hvatt til þess að koma á fót miðstöð um lýðræðislegt viðnámsþol innan sambandsins, sem geti styrkt NATO og lýðræðislegar undirstöður bandalagsins. Mikilvægi miðstöðvarinnar á tímum vaxandi fjölþættra öryggisógna í heiminum væri ótvírætt en markmið hennar væri að leggja aukna áherslu á og vernda sameiginleg lýðræðisleg gildi bandalagsins. Heimsfaraldur kórónuveiru setti mark sitt á starf NATO-þingsins á árinu og fóru flestir fundir og ráðstefnur fram á fjarfundum. Enn fremur var NATO-þingið vettvangur til skoðanaskipta Enn fremur var NATO-þingið vettvangur til skoðanaskipta um heimsfaraldurinn og þau áhrif sem hann hafði á málefnasvið þingsins. Rætt var um efnahagslegar afleiðingar kórónuveirufaraldurs sem eins af mikilvægustu óvissuþáttum komandi ára. Þá þótti ljóst að opinber fjármál yrðu ein helsta áskorun aðildarríkjanna og mikilvægt væri að standa vörð um framlög til öryggis- og varnarmála. Jafnframt fór fram umræða um tækniframfarir og efnavopnahryðjuverk í kjölfar heimsfaraldurs en hann hefur sýnt fram á veikleika á heimsvísu að því er varðar líffræðilegar ógnir og árásir. Af öðrum stórum málum sem tekin voru til umfjöllunar á fundum NATO-þingsins árið 2021 má nefna brotthvarf herliðs NATO frá Afganistan, efnahagslegar og pólitískar áskoranir í Hvíta-Rússlandi og umræður um kjarnorkuáætlun Írans og samskipti landsins við nágrannaríki. Einnig var rætt um hernaðaruppbyggingu Kína og áhrif hennar á aðildarríki NATO, alþjóðlegt vopnaeftirlit og hlutverk NATO varðandi öryggismál í geimnum.

Almennt um NATO-þingið. NATO-þingið er þingmannasamtök sem hafa allt frá árinu 1955 verið vettvangur þingmanna aðildarríkja NATO til að ræða öryggis- og varnarmál. Á síðustu árum hefur aðildar- og aukaaðildarríkjum NATO-þingsins fjölgað ört og hefur starfssvið þess verið víkkað í samræmi við þær breytingar sem orðið hafa í ríkjum sem áður tilheyrðu Sovétríkjunum og í ríkjum í Mið- og Austur-Evrópu. Níu lýðræðisríki úr hópi fyrrverandi kommúnistaríkja eiga nú aukaaðild að þinginu (auk hlutlausu Evrópuríkjanna fjögurra, Austurríkis, Sviss, Svíþjóðar og Finnlands) sem þýðir að þau geta tekið þátt í störfum og umræðum á þinginu. Störf þingsins beinast í auknum mæli að öryggismálum Evrópu í heild, efnahagslegum og pólitískum vandamálum í ríkjum Mið- og Austur-Evrópu og hinu hnattræna öryggiskerfi. Í Atlantshafssáttmálanum frá árinu 1949 var ekki gert ráð fyrir þinglegri ráðgjafarsamkundu en með tímanum jókst fylgi við þá skoðun að nauðsyn væri á skipulegu samstarfi þjóðþinga í tengslum við NATO og til stuðnings bandalaginu. Þingið hefur ekki formlega stöðu innan bandalagsins en smám saman hefur komist á náin og virk samvinna stofnananna. Meginhlutverk þingsins er að efla samstöðu og samráð þjóðþinga á sviði öryggis- og varnarmála. Þingið kemur saman tvisvar á ári, til vorfundar og ársfundar að hausti.

Þessar nefndir eru meginvettvangur umræðna, þær fjalla um samtímamál sem upp koma á starfssviði þeirra og vinna um þau skýrslur. Nefndarálit eru oftast sett fram í formi tilmæla, yfirlýsinga eða ályktana sem nefndin samþykkir og þingið greiðir síðan atkvæði um. Tilmælum er beint til Norður-Atlantshafsráðsins, sem fer með æðsta ákvörðunarvald innan NATO, og í þeim er hvatt til tiltekinna aðgerða. Ályktunum þingsins er hins vegar beint til ríkisstjórna aðildarríkjanna. Þótt þingið sé óháð NATO hafa samskipti þess við bandalagið smám saman tekið á sig fastara form. Á meðal formlegra samskipta má í fyrsta lagi nefna formleg svör við tilmælum þingsins frá framkvæmdastjóra bandalagsins fyrir hönd Norður-Atlantshafsráðsins. Í öðru lagi flytur framkvæmdastjóri bandalagsins ávarp á vorfundum og ársfundum NATO-þingsins og svarar fyrirspurnum þingmanna. Í þriðja lagi koma stjórnarnefnd NATO-þingsins og Norður-Atlantshafsráðið árlega saman til fundar í höfuðstöðvum NATO í Brussel. Að lokum skal nefndur sameiginlegur fundur þriggja nefnda NATO-þingsins í Brussel í febrúarmánuði ár hvert til að greiða fyrir samskiptum við starfsmenn og embættismenn NATO, SHAPE, á ensku Supreme Headquarters Allied Powers in Europe – æðstu bækistöðvar bandamanna í Evrópu) og Evrópusambandsins. Á NATO-þinginu eiga sæti 269 þingmenn frá aðildarríkjunum 30. Stærsta sendinefndin er sú bandaríska með 36 þingmenn en Ísland er í hópi þeirra smæstu með þrjá þingmenn. Alls á 91 þingmaður frá 11 aukaaðildarríkjum sæti á NATO-þinginu og taka þeir þátt í nefndarfundum, nema fundum stjórnarnefndar, og þingfundum en hafa ekki atkvæðisrétt. Þeir hafa þó rétt til þess að leggja fram breytingartillögur. Þá að Íslandsdeild NATO-þingsins á síðasta starfsári. Fram að alþingiskosningum 25. september áttu eftirfarandi aðalmenn sæti í Íslandsdeild:

Ný Íslandsdeild var kosin 1. desember í kjölfar alþingiskosninga. Aðalmenn eru Njáll Trausti Friðbertsson formaður, þingflokki Sjálfstæðisflokksins, Andrés Ingi Jónsson varaformaður, þingflokki Pírata, og Stefán Vagn Stefánsson, þingflokki Framsóknarflokksins.

og jafnframt kemur stjórnarnefnd þingsins saman til fundar í mars eða apríl ár hvert. Loks halda nefndir og undirnefndir þingsins reglulega málstofur og fundi á milli þingfunda. Á árinu fóru nefndastörf að mestu fram á fjarfundum vegna ferðatakmarkana af völdum faraldursins. Að auki sóttu fulltrúar Íslandsdeildar ýmsa fjarfundi sem skipulagðir voru á árinu um málefni NATO-þingsins. Árið 2021 tók Íslandsdeild þátt í vorfundi í maí. Einnig tók formaður þátt í febrúarfundi og fundi stjórnarnefndar í mars og ársfundi í október. október. Þetta er svona stutta útgáfan af skýrslunni. Ég hvet þingmenn og aðra til að lesa og kynna sér málefnin og það má líka finna ýmislegt efni og skýrslur í tengslum við starf NATO-þingsins

og Stefán Vagn Stefánsson. Einnig má finna frásagnir frá fundum, umtalsvert nákvæmar frásagnir, á vefsíðu Alþingis, undir NATO-þinginu, og síðan aftur ályktanir sem voru samþykktar í þinginu á síðasta ári sem voru á síðasta ári sjö talsins ári sjö talsins og eru líka á íslensku undir NATO-þinginu á vef Alþingis. Af nógu er að taka í þessu starfi en ég ætla svo sem ekkert að fara — við erum búin að taka mikla umræðu um þessi mál í dag sem tengjast NATO,

Með Helsinki-lokagerðinni skuldbundu aðildarríkin sig til að bæta samstarf sín á milli, virða landamæri hvert annars og tryggja mannréttindi íbúa sinna. Helsinki-lokagerðin er hins vegar ekki hefðbundinn sáttmáli í lagalegum skilningi þar sem hún er ekki staðfest af lögþingum í löndum þeirra þjóðhöfðingja sem undir hana rituðu. Það gerir samstarfið náttúrlega að ákveðnu leyti sérstakt en það er alveg greinilegt að okkur hefur því miður ekki tekist að uppfylla þau skilyrði eða skuldbindingar sem fylgdu þessum sáttmála á sínum tíma. En ÖSE er sem sagt ólík öðrum fjölþjóðlegum stofnunum hvað það varðar að ekki er um að ræða lagalega skyldu á viðkomandi ríkjum en væri það kannski betur.

Þetta eru 323 fulltrúar og þar af á Alþingi þrjá og þess vegna erum við þrjú sem skrifum undir þessa skýrslu. Það er ég, sem formaður Íslandsdeildar, Helga Vala Helgadóttir, sem varaformaður, og Ágúst Bjarni Garðarsson. En ég var líka í Íslandsdeild ÖSE-þingsins á síðasta kjörtímabili. Þá var Gunnar Bragi Sveinsson formaður og með okkur var

fundir og þá um sértækari málefni. Þá var það gert í gegnum fjarfundabúnað. Mér finnst það sýna sig að alþjóðastarf getur vel farið fram í gegnum fjarfundabúnað. Ég ætla samt að segja að mér finnst slíkt alls ekki geta komið í staðinn fyrir að hitta fólk í eigin persónu en starfið getur verið enn öflugra og klárlega er hægt að spara eitthvað, bæði í fjármunum en ekki síður í kolefnisspori, þegar hægt er að notast við fjarfundi þegar hinu verður ekki við komið. Það hefur líka verið töluvert gert af því í ÖSE-þinginu að halda fundi sem

á þeim miklu takmörkunartímum sem verið hafa á síðustu árum. Ég var formaður landsdeildarinnar á sumarfundinum okkar þar sem Margrét Setterfield, sænskur þingmaður, var kosin forseti og tilnefndi hún mig í kjölfarið sem sérstakan talsmann norðurslóðamála. Ég hef því gegnt því embætti í nokkra mánuði en ÖSE-þingið starfar þannig að jafnframt því að vera með þrjár starfandi fastanefndir er líka töluvert um talsmenn ákveðinna málaflokka sem þá flytja skýrslur og þeirra hlutverk er að vekja athygli á sínum málum og halda utan um umræður á vettvangi ÖSE um þau. Það var þar af leiðandi ánægjulegt að fá það verkefni að halda utan um umræður um norðurslóðamál innan ÖSE. Það er málaflokkur sem hefur ekki fengið mikla umræðu

Það verður enn meira krefjandi að velta fyrir sér umræðum um norðurslóðamál á vettvangi ÖSE

Ég var að vonast eftir því að geta átt gott samstarf við fulltrúa í öllum norðurskautsríkjunum í vinnu minni, hef nú þegar haldið einn fjarfund og fékk fulltrúa allra norðurskautslandanna

Rússnesku fulltrúarnir voru á fjarfundi, Úkraínumaðurinn var á staðnum og lýsti þessum hörmungum og þeirri miklu seiglu sem byggi í úkraínsku þjóðinni og hvernig hann og samþingmenn hans myndu berjast og verið væri að vopnvæða þingmenn.

Á ársfundinum okkar síðasta sumar, sem var haldinn með mjög sérstökum hætti, mætti ég sem fulltrúi Íslandsdeildar en aðrir voru viðstaddir í gegnum fjarfundabúnað. Þá var svo komið að ekki var hægt að greiða atkvæði um hefðbundnar ályktanir vegna þess að reglurnar gera ráð fyrir því að það sé gert með handauppréttingu en þó var búið að koma breytingum áleiðis þannig að hægt var að kjósa forseta þingsins og hægt var að bera fram brýn málefni. Þar voru brýn málefni rædd og ályktanir samþykktar. Sú fyrsta fjallaði um aukna kynþáttafordóma á ÖSE-svæðinu, önnur um aðgerðir hvítrússneskra stjórnvalda gagnvart stjórnarandstöðu og sú þriðja um uppbyggingu herafla Rússa við landamæri Úkraínu og á hernumdu svæðunum. sem sagt í júlí á síðasta ári, í byrjun júlí 2021. Rússar og Hvít-Rússar mótmæltu ályktunum harðlega. Ég ætla að grípa aðeins niður — ég er ekkert að lesa þessa skýrslu, hún liggur fyrir og þingmenn og aðrir geta kynnt sér hana. En svona aðeins til að setja okkur inn í það hvernig orðræða þessara aðila var á þessum fundi

öðrum hætti en Úkraínumennirnir sem sitja sama fund. Maður veltir því stundum fyrir sér hvort aðilar séu að ræða sama hlutinn þegar þeir eru að tala um þessi mál því að sjónarmiðin eru svo ofboðslega ólík. Það er bara engin heil brú þarna á milli. brú þarna á milli. En þeir ítrekuðu að Krímskagi væri hluti af Rússlandi og flutningur herafla innan Rússlands væri þeirra innanríkismál og kæmi okkur þar af leiðandi ekkert við. Rússar hvöttu til þess að ÖSE-þingið yrði vettvangur samræðna og samstöðu frekar en sundrungar. Formaður hvítrússnesku landsdeildarinnar mótmælti ferðabanni þarlendra stjórnmálamanna sem sett var á af hálfu Evrópusambandsins í kjölfar þvingaðrar lendingar farþegaflugvélar í Minsk í maí það ár. Fulltrúinn sagði óásættanlegt að ræða viðkvæm pólitísk mál í einu aðildarríki þegar fulltrúar ríkisins hefðu ekki tök á að taka þátt í umræðunni nema með fjarfundabúnaði. Hann sagði: Skoðanafrelsi og tjáningarfrelsi hafa breyst í götulýðræði og uppþot í Hvíta-Rússlandi og benti á að hollensk stjórnvöld hefðu beitt mótmælendur harðræði í fjölmennum mótmælum gegn samgöngubanni í tengslum við útbreiðslu Covid-19 þar í landi í byrjun árs.

í kosningunum 2020 brutust út mjög mikil mótmæli í Hvíta-Rússlandi og sjaldan hafa þau verið meiri. Það eru þúsundir manna í fangelsi í Hvíta-Rússlandi, fréttamenn og stjórnarandstæðingar, sem hafa fæstir

þar sem forsetinn hreinlega fyrirskipaði farþegaþotu sem var að fljúga yfir lofthelgina að snúa við og lenda í Minsk. Tveir farþegar þeirrar farþegaþotu voru dregnir út og fangelsaðir og að því er ég best veit sitja þeir enn í fangelsi. Svona er veruleikinn í þessum löndum og þetta er okkur svo fjarri en birtist okkur með áþreifanlegum hætti í því sem er að gerast í dag og undirstrikar hversu mikilvægt er að halda alltaf á lofti mannréttindum og alþjóðalögum.

Eins og ég hef sagt hér áður í dag þá er áhugavert að hlusta á félaga okkar í þessum þremur litlu Baltic-löndum þegar þeir tala um öryggismálin. Ég ítreka aftur: Þetta var í júlí á síðasta ári og hann var að hvetja okkur til að takast á við þá óvæntu áskorun sem þá var heimsfaraldurinn en jafnframt minna okkur á öryggismálin. Hann harmaði það að öryggi á ÖSE-svæðinu hefði verið ógnað með hernaðartilburðum, hernámi, innlimun landsvæða og mannréttindabrotum. Það hefði ekki tekist að leysa átökin í Úkraínu, Georgíu, Nagornó-Karabak eða Transnistriu, auk þess sem fjölþáttaógnir og netárásir færðust sífellt í aukana. Alþjóðleg samvinna væri í uppnámi og þingmenn þyrftu að axla ábyrgð sína og standa vörð um gildi ÖSE. Þegar maður les þetta þá er þetta svo sannarlega góð áminning. Á sama tíma flettum við hér í símanum okkar og sjáum að 71 barn hefur verið drepið í árás Rússa á Úkraínu. af leiðandi er alveg ljóst að þau fallegu og mikilvægu markmið sem sett voru fram með ÖSE og ÖSE-þinginu og ÖSE-þingmenn hafa alla jafna reynt að halda á lofti — því miður erum við bara mjög langt frá þessum markmiðum. En eftir að hafa verið svona neikvæð ætla ég samt sem áður að segja að ég hef ekki trú á því að það þýði neitt annað en að halda áfram. Ég vil ítreka að ég sem fulltrúi á ÖSE-þinginu tek til máls og ræði um mannréttindi, ræði um mikilvægi alþjóðalaga. Ég hvet okkur öll þingmenn, þegar við erum á erlendum vettvangi, til að nota ávallt tækifærið og taka til máls og hnykkja á því sem skiptir öllu máli til að möguleiki sé að halda uppi friði, þ.e. að alþjóðalög séu virt og mannréttindi og jafnrétti séu ávallt virt.

Á þskj. 613 liggur fyrir ársskýrsla Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsins og mun ég í stuttu máli gefa þingheimi kynningu á helstu málum í brennidepli innan sambandsins á liðnu ári. Ársskýrsla Íslandsdeildar fyrir árið 2021 gerir störfum þingmannanefndarinnar ítarleg skil auk skipan Íslandsdeildar. Ég mun því aðeins stikla á stóru, en vísa að öðru leyti í skýrsluna sem mælt er fyrir. Aðild að IPU, sem er erlend skammstöfun fyrir Alþjóðaþingmannasambandið, áttu í lok árs 2021 178 þing en aukaaðild að sambandinu þrettán svæðisbundin þingmannasamtök. Markmið sambandsins er að stuðla að skoðanaskiptum þingmanna frá öllum heimshornum um alþjóðleg málefni, vinna að friði og samstarfi þjóða og treysta í sessi lýðræði og þjóðkjörin fulltrúaþing. Áhersla er lögð á að standa vörð um mannréttindi sem eins af grundvallarþáttum lýðræðis og þingræðis. Þá vinnur IPU að styrkingu þjóðþinga og aðstoðar við þróun lýðræðislegra vinnubragða innan þeirra. Sambandið styður starfsemi Sameinuðu þjóðanna og á margvíslegt samstarf við stofnanir þeirra. Sambandið heldur tvö þing á ári og auk þess heldur það alþjóðlegar ráðstefnur og málstofur, oftast um málefni sem eru efst á baugi innan Sameinuðu þjóðanna hverju sinni og þá gjarnan í tengslum við tiltekna ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Af þeim fjölmörgu málum sem fjallað var um á vettvangi Alþjóðaþingmannasambandsins á árinu 2021 vil ég leggja áherslu á nokkur atriði en þau tengjast öll markmiðum sambandsins sem er að vinna að friði og samstarfi meðal þjóða og treysta lýðræði og þjóðkjörin fulltrúaþing í sessi. Á árinu 2021 bar hæst umræður um þær áskoranir sem heimsfaraldur kórónuveiru skapaði þjóðþingum heims. Á haustþingi IPU var samþykkt ályktun um hvernig nýta megi alþjóðlegan stuðning þjóðþinga til að jafna dreifingu bóluefna í baráttunni við Covid-19. Þar var lögð áhersla á nauðsyn þess að alþjóðasamfélagið tryggi tímanlegan, sanngjarnan og hagkvæman aðgang að öruggum og viðurkenndum bóluefnum. Þá var áréttað að umfangsmikil bólusetning gegn Covid-19 stuðli að almannaheill á heimsvísu. Í umræðum var enn fremur bent á skýran mun milli Afríku og umheimsins í alþjóðlegri dreifingu bóluefna. Einnig var á árinu haldinn fundur þingkvenna þar sem rætt um áhrif Covid-19 á jafnréttismál og hvernig tryggja megi jafnrétti kynjanna á tímum heimsfaraldurs. Enn fremur gaf IPU út leiðbeiningar um hvernig þjóðþing geta tryggt að afskipti stjórnvalda á tímum Covid-19 taki mið af jafnréttissjónarmiðum og brjóti ekki gegn mannréttindum. Jafnframt voru útbúin tveggja mínútna myndbönd þar sem kynnt var hvernig þjóðþing og þingmenn hefðu brugðist við faraldrinum á heimsvísu. Þá fór fram umræða um hlutverk þjóðþinga við að sigrast á heimsfaraldri og voru þingmenn sammála um að Covid-19 hafi sýnt fram á að IPU hefði hæfni og getu til að aðlagast nýjum áskorunum og óvæntum aðstæðum. Áskoranir samtímans fyrir lýðræði og leiðir til að sigrast á sundrungu í samfélögum voru jafnframt í brennidepli og samþykkti IPU yfirlýsingu þar sem helstu áhersluatriði umræðunnar voru dregin fram. Forseti IPU sagði í umræðu um yfirlýsinguna að undanfarin tvö ár hefðu einkennst af hættulegri afturför varðandi sameiginlegar skuldbindingar alþjóðasamfélagsins gagnvart mannréttindum og lýðræði. Faraldur valdarána og beinna árása á stofnanir þjóðþinga hafi átt sér stað, m.a. í Súdan, Mjanmar og Afganistan. Alþjóðasamfélagið þurfi að standa saman og krefjast þess að horft verði til stjórnskipulegra reglna. Þá lagði hann áherslu á mikilvægt starf IPU við að verja lýðræðið og aðstoða aðildarríki sambandsins við að virða lýðræðislega stjórnhætti. Á haustþingi IPU var samþykkt ný stefna fyrir árin 2022–2026. Stefnan er aðgerðamiðuð og sniðin að því að sambandið nái að vinna að markmiðum sínum og standast þær alþjóðlegu áskoranir sem fram undan eru. Sérstök áhersla er lögð á lýðræði, mannréttindi, loftslagsbreytingar og stuðning við innleiðingu Parísarsamkomulagsins.

Þar hafa þingmenn og sérfræðingar haft vettvang til skoðanaskipta um áhrif hans, aðgerðir og þróun. Þá hefur heimsfaraldurinn, með sínum ströngu ferðatakmörkunum, opnað á möguleika þingmanna til að nýta sér fjarfundi í auknum mæli til framtíðar. Enn fremur voru þingmenn aðildarríkjanna sammála um að baráttan við faraldurinn hefði varpað ljósi á mikilvægi enn frekari samstöðu og alþjóðlegs samstarfs. Forseti. Af öðrum stórum málum sem tekin voru til umfjöllunar á fundum IPU árið 2021 má nefna stefnumótun þjóðþinga til að efla frið og öryggi með áherslu á loftslagsbreytingar og aðlögun.

Að lokum ber að nefna mikilvægt starf sambandsins við að efla lýðræði en mörg aðildarþing þess eru ekki lýðræðislega kjörin og í sumum fer ekkert eiginlegt löggjafarstarf fram. Sem dæmi um slíkt starf á árinu 2021 má nefna svæðisbundnar málstofur um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og áhrif heimsfaraldurs Covid-19 á innleiðingu þeirra. Enn fremur gefur Alþjóðaþingmannasambandið út handbækur og skýrslur fyrir þingmenn til að aðstoða þá við að hafa áhrif í ólíkum málaflokkum. Á árinu var m.a. gefin út handbók í samstarfi við UN Women um kynbundna lagasetningu og skýrsla um kynferðislega áreitni

Í því samhengi vil ég nefna sérstaka nefnd um mannréttindi þingmanna sem gegnir veigamiklu hlutverki innan sambandsins og gefur út viðamikla skýrslu fyrir hvert þing. Á grundvelli skýrslunnar samþykkir ráðið fjölmargar ályktanir um mannréttindabrot gegn þingmönnum. Nefndin vinnur mikið starf á milli þinga þar sem hún fer yfir mál þingmanna sem mannréttindi hafa verið brotin á, hvort sem um er að ræða fangelsun, hótanir, barsmíðar, mannshvörf eða dauðsfall. Þá vil ég nefna þá miklu áherslu sem Alþjóðaþingmannasambandið leggur á að styrkja hlut kvenna í stjórnmálum með ráðstefnum, fundum og útgáfu handbóka og skýrslna svo og með ýmsum formlegum og óformlegum hætti. Jafnframt hefur árleg samantekt samtakanna á stöðu kvenna í þjóðþingum heims vakið athygli og er iðulega vitnað til hennar í umræðum og í fjölmiðlum. Þá er norrænt samstarf mjög sterkt innan IPU og eru norrænu landsdeildirnar almennt mjög virkar í starfi sambandsins. Norrænu landsdeildirnar halda samráðsfund til undirbúnings fyrir hvert IPU-þing og fer Íslandsdeild með formennsku í hópnum nú í ár, 2022. Það er ljóst að fjölbreytt verkefni bíða IPU á árinu 2022 og ber þar helst að nefna umræðu um áskoranir samtímans fyrir lýðræði og baráttuna gegn loftslagsbreytingum. Eins og áður sagði er gerð grein fyrir því sem fram fór á fundum nefndarinnar í fylgiskjölum skýrslu þeirrar sem hér er mælt fyrir og vísa ég til hennar varðandi frekari upplýsingar um störf nefndarinnar. Ég vil að lokum þakka Íslandsdeildarmönnum gott samstarf á þessum mikilvæga vettvangi og læt að svo mæltu lokið umfjöllun minni um skýrslu Íslandsdeildar IPU fyrir árið 2021.